za razdoblje 2008. do 2012. godine Prijedlog Nacionalnog programa dostavila je Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o željeznici. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja nacionalnog programa primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Evo, dopustite mi da ja u najkraćim crtama pokušam obrazložiti ovaj prijedlog Nacionalnog programa željezničke infrastrukture za petogodišnje razdoblje koji danas raspravlja a onda će i usvojiti Hrvatski sabor a sve to sukladno Zakonu o željeznici koji je donesen 2003. godine. To je dobro jer se time doista daje jedan dodatni značaj ovoj prometnoj infrastrukturi kao jednoj od stupova konkurentnosti svake zemlje pa tako i Hrvatske. I zato ponavljam, dobro je da Hrvatski sabor o tome raspravi i da usvoji jedan takav dokument. Međutim, kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi i ovom Nacionalnom programu željezničke infrastrukture moramo nekoliko riječi reći i o željeznici kao jednom vrlo kompleksnom i složenom sustavu ali i jednom prevažnom sustavu za svaku zemlju u kojoj mi već, govorim o željeznici dakle, u kojoj mi već nekoliko godina ustvari provodimo i restrukturiranje i modernizaciju hrvatskih željeznica a sve u cilju jačanja željezničkog sustava kao takvog, njegovog osposobljavanja za poslovanje u uvjetima otvorenog tržišta koje će neminovno doći i koje dolazi. I zato su restrukturiranje i modernizacija itekako potrebni kad govorimo o željeznici kao sustavu. Sav taj proces koji se vodi već nekoliko godina, praktički od donošenja ovog zakona koji je donesen 2003. godine, ponavljam, provodimo moram kazati uz jednu vrlo visok vrlo visok stupanj socijalnog dijaloga sa socijalnim partnerima i dok se praktički oko strateških stvari ne dogovorimo ne idemo da tako kažem korak dalje. Prema tome, moram ovdje doista kazati da postoji jedan vrlo visok visok stupanj tog jednog socijalnog dijaloga između sindikata koji djeluju u hrvatskim željeznicama i ministarstva i u proteklih nekoliko godina osim toga je doista i napravljeno puno kad govorimo i o restrukturiranju ali i kad govorimo o modernizaciji. Ja ću samo napomenuti da smo osim ovog zakona donijeli i četiri pravilnika, da je 2005. godine usvojen Zakon o podjeli Hrvatskih željeznica sukladno zakonu iz 2003. godine, da je 2006. godine usvojena Odluka hrvatske Vlade o podjeli HŽ-a tadašnjega na četiri društva i na upravu odnosno holding, da je u 2006. godini ministarstvo pripremilo predpristupnu strategiju za željeznički sektor i IPA sektor, da je u 2007. godini Sabor usvojio Zakon o sigurnosti u željezničkom prometi i Zakon o osnivanju agencije za regulaciju željezničkog tržišta što je također novost, da je u 2007. godini Sabor usvojio izmjene Zakona o željeznici i da je evo u 2007. godini, dakle prošle godine je ovaj nacionalni program pripremljen, Vlada ga je usvojila, poslala ga u saborsku proceduru. Međutim, zbog izbora koji su bili i zbog nezasjedanja Sabora on dolazi evo tek sad na saborske klupe. U 2005. godini radni omjer u željeznici smanjen je sa 243 na 220%. U 2006. godini radni omjer je smanjen sa dodatnih 220 na 190 a u 2006. godini i smanjene su subvencije za 230 milijuna kuna u odnosu na 2005. godinu uz povećanje investicijskih sredstava. U 2007. godini nakon provedene podjele Hrvatskih željeznica na četiri društva o kojoj sam prije govorio zadržan je omjer od 190%. Paralelno s time krenulo se i u privatizaciju …/Govornik se ne razumije./… društava tako da je dovršena privatizacija željezničkog projektnog društva i redarstva, vatrogastva i rasadnika ili RVER-a a započeta je privatizacija željezničkog ugostiteljstva i pružnih građevina te proizvodnja i regeneracija. Moram kazati da i kod ovih ovdje, kod ovih aktivnosti se ne radi ništa bez pregovora, dogovora i suglasnosti sa sindikatima Hrvatskih željeznica u cilju onoga o čemu sam prije govorio a to je da zajednički radimo na ovom ne lakom poslu restrukturiranja Hrvatskih željeznica. Paralelno i promet, broj prevezenih putnika ali i broj prevezenih tona iz godine u godinu raste. Kad govorimo o modernizaciji onda moramo kazati da je evo samo trenutno ću ja nabrojiti neke investicije u Hrvatskim željeznicama koje se radi. Na primjer, izmjene sustava vuče na staroj riječkoj pruzi bez obzira što ćemo mi graditi, praktički su već aktivnosti oko toga počele novu nizinsku prugu koja će spojiti Zagreb i Rijeku odnosno dalje mađarsku granicu za što postoji veza ali će se napraviti još jedan kolosijek. Neće se zanemariti, neće se ugasiti stara riječka pruga nego će i ona biti u funkciji kad bude i ova druga. Međutim, evo sada se praktički su počeli radovi na izmjeni sustava vuče na riječkoj pruzi, investicija je negdje oko 500 milijuna kuna. koridor, 5.C koridor koji je kompletno remontiran, završetak ličke pruge, osim tih investicija u u infrastrukturu, moram spomenuti investicije u mobilne kapacitete koji su bili ovih nekoliko godina. Nabavljeno je novih 300 teretnih vagona koje je radio "Đuro Đaković" dakle, i to treba spomenuti. Modernizirano je petnaest putničkih vagona, u tijeku je modernizacija deset električnih lokomotiva, u tijeku je modernizacija deset manevarskih lokomotiva. Potpisan je ugovor za dva i u pripremi je ugovor za još jedan elektro-motorni vlak. Priprema se nabava petnaest potpuno novih više sustavnih lokomotiva. Znamo da u željeznici zadnja lokomotiva je kupljena prije dvadeset pet možda i više godina. Sada se priprema natječaj za kupnju petnaest novih više sustavnih lokomotiva i radimo na razvoju proizvodnji osamnaest prigradskih vlakova čija je važnost iz godine u godinu sve veća. Infrastruktura kao takva je jedan od temelja jasno Hrvatskih željeznica. Međutim, rekao sam prije da je ne samo po meni, nego po svim istraživanjima znanstvenim i ekonomskim da je moderna infrastruktura jedan od stupova …/Govornik se ne razumije./… društva, pa tako apsolutno i Hrvatske. Prema tome, ako želimo imati konkurentnije gospodarstvo nije nam svejedno kakva nam je infrastruktura prometna. I u tom smislu, neću sada ponavljati aktivnosti u zadnjih 10-ak godina i više oko izgradnje cestogradnje. Spomenuti ću izgradnju ne znam, i modernizaciju praktički svih jadranskih luka, ali i svih luka unutrašnje plovidbe. I spomenuti ću jedan dokument koji je napravila high level grupa Europske komisije koja predviđa da će se na ovom području jugoistoka Europe gdje se i mi nalazimo u sljedećih 20 godina promet povećati za preko 50%. je obrazloženo zašto je to tako, koji su razlozi, tijekovi roba će se promijeniti itd., itd.. Prema tome, da bi Hrvatska koja je pozicionirana tako kao što je pozicionirana i koja može iskoristiti svoju infrastrukturu kao izvozni proizvod. Jer po meni je infrastruktura može biti i treba biti izvozni proizvod jednako kao i turizam. A s obzirom na ova predviđana high level grupe o povećanju prometa od 50% jasno da Hrvatska ne može nespretna, naspremna i ne smije dočekati taj period nespremna. kroz Sueski kanal prolazi oko 700 milijuna tona robe, od toga u sve tri jadranske luke, uključujući i Rijeku, uključujući Trst i Kopar dolazi negdje oko 10%. Razloga je tome više, ali zasigurno jedan od razloga i infrastruktura koja nije adekvatna i koja nije dovoljno kapacitirana da može svu tu robu koja bi došla recimo u Riječku luku prebaciti je dalje u Srednju Europu. ako usporedimo samo jednu stvar, ako ta roba koja prolazi kroz Sueski kanal, dolazi recimo u Riječku luku i ima dovoljno kapacitiranu prugu i dovoljno brzu prugu da sve to, da sve to prebaci, ne znam, recimo do Munchena. Ako roba ide tim putem, u odnosu na robu koja bi išla u sjevernomorske luke, jer danas je 90% roba, i ta roba se istim putem spustila dolje do Munchena, ova varijanta prva, dakle preko Riječke luke, dalje za, dalje za Srednju Europu je do 7 dana brža i kraća nego ako se ide u sjevernomorske luke. Prema tome, s te predispozicije postoje da se to i dogodi i to će se dogoditi jer se to protiv ekonomije ne može nitko. Prema tome, to će se dogoditi ali da bi se to dogodilo mi moramo biti, mi moramo biti spremni. I zato je taj značaj infrastrukture itekako važan. I zato je infrastruktura, ono što sam prije rekao, ono što Autocesta ne može zamijeniti željezničku infrastrukturu kada je u pitanju gospodarstvo, kada su u pitanju razvoj luka. Jer evo, reći ću vam jedan primjer, kada ova nizinska pruga bude gotova tada će ona na sebe preuzeti oko 1500 šlepera koji bi dnevno, da ne bude te pruge, a ako uzmemo rast i kontejnera u Riječkoj luci itd., itd., 1500 šlepera dnevno bi bilo na ovoj autocesti od Zagreba do Rijeke, kada pruge ne bi bilo. Kada pruge bilo, dakle, sva ta roba će prijeći i mora prijeći na tu željeznicu. Nekoliko samo primjera o značaju infrastrukture i o značaju ovog dokumenta koji ćemo mi danas donijeti za budućnost i razvoj, i razvoj i pozicioniranje Hrvatske u tom dijelu. Ovaj dokument o kome ćemo danas mi ovdje raspravljati, to je prvi takav dokument koji se donosi za područje željezničke infrastrukture i njime će se zasigurno trajno i dugoročno urediti taj sustav planiranje i provedbu ulaganja u željezničku infrastrukturu. Neće se sa tim, petogodišnjim planom sve riješiti i ne treba imati iluzije da će se sa time sve riješiti, da se može sa tim riješiti. Ovaj prvi petogodišnji plan i dobro je da je, da smo krenuli u to, dobro je da je to, kada je zakon donesen tako i predviđeno, da se ne ponavljam što sam rekao na početku, ali nakon ovog petogodišnjeg plana zasigurno će morati doći i još nekoliko takvih planova da bi se željeznička infrastruktura koja bi godinama, rekao bih desetljećima stagnirana, u koju praktički, do unatrag zadnjih 4, 5 godina nije ništa značajnije ulagano i koja je u Domovinskom ratu bila i uništena i razorena, koja je bila i zapuštena dodatno dok je bila, dok su dijelovi pruge bili pod okupacijom itd., itd.. Dakle ona je doista, nalazi u jednom lošem stanju. I da se ona dovede u jedno stanje kakvo mi trebamo i kakvo Hrvatska treba, a vezano i za ovu projekciju o kojima sam prije govorio, trebati će sigurno nekoliko takvih petogodišnjih planova da bi se to napravilo. Dakle, ovo je prvi takav dokument i mislim da je to važno kazati. I on je jedan temeljni okvir dokument koji određuje prioritete razvoja, on određuje prioritete izgradnje, osuvremenjivanja, obnove, održavanja itd., itd.. On, kao takav, program obuhvaća opće postojeće karakteristike i stanja željezničkog infrastrukturnog sustava u Republici Hrvatskoj kakav je danas, opću strategiju izgradnje osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture, razvojnu komponentu, definiranje strukture, dinamike i načina osiguravanja financijskih izvora za realizaciju aktivnosti zacrtanim ovim nacionalnim programom. A osnovna koncepcija ovog nacionalnog programa temelji se na statusu željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Temelji se na strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, temelji se na regulativi Europske unije koja se odnosi na željeznički sustav, temelji se na daljnjoj politici razvoja koridorskih mreža ma interesnom i ovom prometnom području i temelji se na razvoju ekološki održivog transporta. Kriteriji za ulaganje u ovo infrastrukturu i određivanje prioriteta ovisili su, jasno, o tehničkom stanju i ovise o tehničkom stanju pojedinih infrastrukturnih resursa, ovise o značenju pojedinih pruga. Jer znamo da su pruge u Hrvatskoj razvrstane prema značaju na pruge od međunarodnog značaja, da su razvrstane na pruge od značaja za regionalni promet i na pruge od značaja za lokalni promet. Planirana ulaganja kao što vidite u ovom dokumentu, u osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture, te troškovi održavanja upravljanju željezničkom infrastrukturom i prometom u razdoblju od 2008. do 2012. dakle, 5 godina, iznose oko 18 milijardi i 54 milijuna kuna. To je, to su potencijalno kao što ovdje piše, potencijalno raspoloživa sredstva. Teško je predvidjeti ovoga časa koliko će to doista biti jer treba provesti natječaje, treba sve to skupa napraviti, dakle, što će i kako će biti točno tek ćemo vidjeti, ali potencijalno raspoloživa sredstva su u ovom iznosu koji ovdje piše. Piše također da će glavni izvor biti državni proračun. Kada kažem državni proračun tu se misli na sredstva iz državnog proračuna ali se misli i na jamstva koja će državni proračun dati. Prema tome, to ne piše ali se to može, to se podrazumijeva jedno i drugo. Svakako značajna sredstva planiraju se iz predpristupnih fondova. Mi smo ovdje išli dosta konzervativno, moram kazati. I, tako da sam ja već danas siguran da će ta sredstva iz predpristupnih fondova i pristupnih fondova Europske unije biti puno, puno veća nego što su ovdje planirana. izvori su i ostale vrste financijskih sredstava koje će se u narednom razdoblju pojaviti i činiti će sredstva državnog proračuna tu stavku koja ovdje piše. Ovim nacionalnim programom se, to sam već prije nešto rekao, ali ponovit ću jer mislim da je bitno da se prvi puta nakon više desetljeća ustvari pokreće jedan ciklus izgradnje novih pruga, proces sustavnog osuvremenjivanja postojećih pruga što uključuje jedan ciklus remonta i svega onoga u što to ide. U tablicama je napisano i vidi se što se tu sve misli graditi, nema potrebe da ja sad to ovdje čitam jer na kraju krajeva svi imate taj dokument pa nije potrebno međutim osim ovih konkretnih ulaganja u željezničku infrastrukturu što je dakako najvažnije što ovaj dokument donosi tu se trasira i čitav niz drugih procesa koji su itekako važni za željeznicu. za željeznicu. Na primjer problematika lokalnih pruga, problematika željezničko-cestovnih prijelaza, problematika zaštita od požara uz željezničke pruge. Problematika formiranja infrastrukturnog pojasa uz željezničke pruge i Ovim nacionalnim programom stvaraju se preduvjeti za intenzivniji razvoj i gradskog i prigradskog prometa pogotovo u 4 naša najveća grada. Mislim tu na Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. I svakako ovim nacionalnim programom predviđeno je intenzivno rješavanje posebne aktualne problematike željezničko-cestovnih prijelaza u Republici Hrvatskoj. Na temelju ovog nacionalnog programa upravitelj infrastrukture, tako je predviđeno zakonom, uz suglasnost ministra radi godišnji plan izgradnje i održavanja infrastrukture, osuvremenjavanja infrastrukture. To će on napraviti jasno na principa kontinuiranog planiranja čija izrada jasno mora biti vremenski usklađena s rokovima izrade i donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske, a u fazi pripreme nacionalnog programa rađene su detaljne snimke karakteristika i stanja postojeće infrastrukture što, čega nažalost nije bilo u Hrvatskim željeznicama. Te je to danas ustvari jedna podloga i napravljena je podloga čime je ustvari započelo i formiranje registra željezničke infrastrukture. Dakle ovim nacionalnim programom je zbog potreba njegovog donošenja a u funkciji stvaranja njega napravljen je i počet je … /Govornik se ne razumije./ Ovim nacionalnim programom ovdje osigurat će se a pogotovo ljudima koji će doći iza njega svakako osigurat će se i uvjeti za rješavanje problematike lokalnih pruga i to u modalitetima … /Govornik se ne razumije./ … značaju, ulozi te opsegu prijevoza na pojedinim prugama što je problem za sebe. I svakako ulaganjem ovim značajnima u nacionalni program, nacionalnim programom u infrastrukturu zaustavit će se jedan pad funkcionalne sposobnosti željezničke infrastrukture. Dovest će se u stanje da se može odgovoriti zahtjevima željezničkog operatora, sigurnosti prometa, uvjetima otvorenog tržišta, željezničkih usluga i ovo je jedan i s tim ću završiti dokument koji je, ponavljam što je rekao na početku i to ću sad i s tim ću i zaključiti koji je vrlo kompleksan i koji je dobro da je došao na Hrvatski sabor jer se time se otvara jedna ozbiljna rasprava inače u Hrvatskim željeznicama. Jer postojala su razna mišljenja da li Hrvatske željeznice trebaju uopće, da li ne trebaju? Za neke su one samo problem. Za mene na primjer nisu. Za mene je to rekao sam prije jedan od stupova konkurentnosti svake zemlje pa tako i Hrvatske i dobro je da jedan ovakav dokument dolazi na Sabor. Dobro je da se o njemu raspravlja. Mi ćemo pozorno saslušati sve rasprave, sve primjedbe, sve ono što bude u smislu poboljšanja ovog programa. Budite sigurni da ćemo prihvatiti i da ćemo onda i s time dodatno oplemeniti ovaj program, petogodišnji program izgradnje, održavanja, osuvremenjivanja željezničke infrastrukture u Hrvatskoj. Hvala lijepo. ministru Kalmeti. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Ministar Kalmeta je rekao da je ovo prvi strateški dokument što se tiče željeznica što nije točno jer je Sabor donio strategiju restrukturiranja i modernizacije Hrvatskih željeznica za razdoblje 2003.-2007. Nažalost to je ostalo sve samo na papiru. Veliki dio toga je prepisano i u ovaj strateški plan. A bojim se da slijedi slična sudbina i ovom planu zato jer vi ni u jednom trenutku niste rekli kad će pruga biti gotova? Vi ste stalno govorili «kada pruga bude gotova onda ćemo mi imati to». Pa ja vas molim u sljedećem obraćanju da kažete kad će pruga 5B koridor biti gotova? Kad ćemo dakle mi to moći imati kao izvozni proizvod infrastrukture koridora 5B ovdje u Hrvatskoj? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Gospodin Linić. Gospodine potpredsjedniče, ministri, tajnici i pomoćnici, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 1. sjednici održanoj 21. veljače raspravio je prijedlog nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. koje je predsjedniku Sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je prijedlog nacionalnog programa željezničke infrastrukture raspravio kao matično radno tijelo, a sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. predlagatelja, predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da je ovaj prijedlog važan dokument za gospodarstvo Republike Hrvatske. Budući bi željeznička infrastruktura zajedno sa hrvatskim lukama trebala biti kostur gospodarskog napretka Republike Hrvatske. Transeuropska mreža i paneuropski koridori postavljeni su tako da postoje i više usporednih pravaca koji mogu udovoljiti istim prometnim zahtjevima. Prema tome željeznički prometni pravci u Hrvatskoj uz cestovni promet i druge vrste prometa imaju konkurenciju i u željezničkim koridorima susjednih zemalja pa i šire. I stoga je od velike važnosti pravodobno ulaganje u izgradnju, dogradnju, osuvremenjivanje glavnih željezničkih pruga na teritoriju Republike Hrvatske. Razvitak željezničke infrastrukture mora biti u funkciji održivog i uravnoteženog razvoja zemlje te njenog uključivanja u zajedničko tržište Također je istaknuo da su željezničke pruge u Republici Hrvatskoj razvrstane na željezničke pruge od značaja za međunarodni promet zatim regionalni promet i pruge od lokalnog prometa. U raspravi je postavljeno pitanje zaštite nacionalnog interesa u željezničkom prometu u odnosu na nerentabilne pruge i infrastrukturu na prugama za lokalne potrebe, a obzirom na značajna ulaganja koja ćemo kroz ovaj program imati na međunarodnim prugama. Istaknuto je da nije do kraja razrađen sustav subvencija gdje bi se morala aktivirati i lokalna samouprava. Postavljeno je pitanje ulaganja u razvoj pruga Zabok – Varaždin, Savski Marof – Kumrovec, odnosno da li će iznos od 10 milijuna kuna osiguranih za 2008. godinu biti dostatni. Naglašeno je da neovisno o težištu koje se daje na izgradnju nizinske pruge prema Rijeci treba osigurati i potrebita sredstva i osposobiti postojeću prugu na kojoj se sada vodi teretni promet za Riječku luku. Posebno je naglašeno da je potrebno voditi računa da se osiguraju sredstva i za modernizaciju teretnog i putničkog prometa. Budući su postojeći kapaciteti nekonkurentni. Istaknuto je mišljenje da je program postavljen konzervativno s obzirom na plan ulaganja sredstava iz EU. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je predložio Hrvatskom saboru da donese Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2008. do 2012. godine. Zahvaljujem. Da li još netko, izvjestitelj odbora želi uzeti riječ? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. Otvaram raspravu. Prvi klub je Klub SDSS-a zastupnik Ratko Gajica. Nema ga? Gubi pravo na raspravu. Klub SDP uvaženi zastupnik Linić. Izvolite. Klub SDP-a smatra da bi dokument, Prijedlog Nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje od 2008. do 2012. predlagatelj trebao vratiti na doradu. I pokušat ću u ime kluba obrazložiti razlog zašto smatramo da je potrebno dokument vratiti na doradu. U uvodu predlagatelj ističe da je željeznički promet u Hrvatskoj taj koji ima oštru konkurenciju u cestovnom prometu. Ali isto tako i vrlo oštru konkurenciju u željezničkim sustavima u neposrednom okruženju. konkurentnost hrvatskih pruga i željezničkog sustava mora biti vrlo visoka da bi održao se u ovako izrazitoj konkurentnosti. Zašto? Zato što i Vlada i ovaj Sabor su dali ocjene da je željeznički promet od interesa za Republiku Hrvatsku, ali od interesa i za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Prema tome, ulaganja u sustav željezničkih infrastruktura je ono što znači odgovornost svih nas, i Vlade i Hrvatskog sabora. U ovom materijalu možemo pročitati vrlo kritičke ocjene sadašnjeg stanja, a to je da je željeznička infrastruktura neprikladna, dotrajala, zastarjela, zapuštena što znači u bici za konkurentnost sadašnje stanje znači poraz. To sadašnje stanje moramo promijeniti. Koje to razine na međunarodnim koridorima moramo postići? U novim prugama koje ćemo graditi dvokolosječni promet sa brzinama od 200 do 250 km. U sustavima koje dograđujemo također dvokolosječni sustav sa brzinama od 160 do 200 km. Takve standarde postići znači enormna ulaganja u željezničku infrastrukturu. A sada se vraćamo i na ono najbitnije. U kojem vremenu? I naravno, tu jesu dva problema. Ukoliko u kratkom vremenu postojeće neprihvatljivo stanje za borbu hrvatske konkurentnosti za prometne pravce promijenimo u zahtjeve koji su neophodni na međunarodnim prometnim pravcima trebamo uložiti u kratkom vremenu. Kratko vrijeme znači ogromna sredstva, ogromnu aktivnost, ogromnu investicijsku odgovornost na onima koji će ulagati ta sredstva. A ostaje uvijek problem i fiskalnog kapaciteta i održivosti razvoja Republike Hrvatske. Ocjenjujemo da ovaj dokument koji je pred nama nije dobro procijenio ni fiskalni kapacitet, niti održivost razvoja. Zašto? Pa sam predlagač navodi da je ovaj dokument prvi petogodišnji plan, a veli da uz njega slijede još tri do četiri srednje ročna programa. Što znači možemo očekivati da ćemo sada postavljene standarde na europskim i međunarodnim pravcima uspjeti ostvariti za nekih 15 do 20 godina. Prije toga nećemo biti u mogućnosti nositi se sa konkurencijom željezničkih pruga u neposrednom okruženju, a niti cestovnom prometu. I to je najveći problem ovog dokumenta. To je okosnica naše rasprave u Hrvatskom saboru. Da li bitku za konkurenciju na željezničkoj infrastrukturi trebamo procijeniti procijeniti na najmanje 20 godina ili ocjenjujemo da bi trebalo to učiniti najviše u dva srednjoročna programa, dva srednjoročna programa. Ako to ne uspijemo evidentno je da nećemo biti konkurentni na prometnim pravcima. Evidentno je da hrvatske pruge neće biti u funkciji povećanja tereta u našim morskim lukama. Evidentno je da će nas i roba i putnici zaobilaziti sa konkurentnijim željezničkim infrastrukturama i to je razlog zašto SDP smatra da bi trebalo vratiti dokument prije svega da se da analiza da li ćemo nakon 20 godina kad budemo osposobljeni za ovakve brzine, za ovakve standarde na željezničkoj infrastrukturi biti još uvijek konkurentni. Da li će nam promet sa željeznica odvući cestovni promet? Da li će nam promet i putnika i roba odvući susjedne zemlje koji ne trebaju takva enormna ulaganja. I naravno tu su studije koje su nam potrebne, a koja je to količina prometa? Na kojim koridorima? Koja je to količina putnika? Koji su to opasni tereti koji puno nose pa se mogu koristiti za promet željeznice? Koji su to sustavi modernog transporta koji će ionako imati ogromnu potporu iz posebnih europskih fondova? To su analize koje su nam potrebne da bi mogli odlučiti da li u 5, 10 ili 20 godina ulagati u infrastrukturu. Ako nemamo tih dokumenata, ako nemamo tih proporcija donositi ovaj program znači miriti se sa tim da hrvatske željezničke željeznička infrastruktura neće biti u funkciji europskih koridora već će taj promet otići ili na cestu ili na neke susjedne zemlje. Da bi možda klub potkrijepio i ovu osnovnu dilemu sa argumentima onda se vraćamo na novčane tokove. Petogodišnji program znači vam 18 milijardi kuna, ogroman novac. Ali kada ulazimo u analizu koja nam je dana u ovom dokumentu, što možemo vidjeti. U toj analizi vidimo da od 18 milijardi 5,4 milijarde ide na održanje sustava, znači na plaće, na troškove, na funkcioniranje željezničke infrastrukture. Znači nije to više ulaganje u pruge i održavanje modernizaciju i izgradnju 18 milijardi nego svega 12,6 milijardi. A onda ako pogledamo tih 12,6 milijardi što vidimo? 7,7 milijardi ide u održavanje i modernizaciju, a samo 4,9 u izgradnju novih pruga. U pet godina 4,9 evidentno da nećemo moći postići standarde koji vrijede na pan europskim koridorima. Možda … pokušajmo to reći još i u fizičkim pokazateljima. Kada promatramo i ove brojke pretvorimo u kilometre onda ćemo vidjeti za izgradnju novih pruga godišnje 20 kilometara a za osuvremenjivanje 60 kilometara. Znači ukupno ogromnih 18 milijardi ulažemo, a dobiti ćemo što nove što bolje pruge 80 kilometra godišnje i tu je onda odgovor, 20 godina nam treba da bi sustav željezničke infrastrukture uspjeli na neki način približiti europskim standardima. To je nešto što smatramo da je zaista neprihvatljivo. Neće nam željeznička infrastruktura biti u robnim tokovima i putničkim tokovima Europe i to je dio zbog kojeg smatramo da dodanim analizama trebamo vidjeti mogućnosti, a što je to što moramo učiniti da bi taj rok od 20 godina prepolovio. također napomenuti da kada govorimo o izvorima sredstava od 18 milijardi, 16 milijardi je državni proračun i tu shvaćamo ograničenje jer jednostavno gdje pronaći dodatna sredstva, jer jedna milijarda novaca iz europskih pristupnih fonda je premalo, jedna milijarda nekog neidentificiranog prihoda, ali ostaje ono osnovno. Ako zaista robe i putnici će biti prisutni i za to nam treba analiza koja je to količina roba i putnika u narednih 10 godina, ali onda mora biti i značajan prihod od tarifa za korištenje te infrastrukture. tarife moraju biti izražene u većim prihodima, a samim tim onda to znači da bi sustav i troškovi sustava od 5 milijardi koje je prikazano na narednih pet godina barem sam sebe pokrivao i da bi daleko veći iznos mogao ići na ulaganje u nove pruge i ostalo. Naravno bitka za to da popravimo situaciju na europskim koridorima je rezultiralo da imamo jednu regionalnu ja bih rekao prugu, jednu lokalnog značaja, znači biti će dosta nezadovoljstva sa ovakvim dokumentom kada se okrenemo jedinicama lokalne samouprave ili regionalne samouprave jer ne vide, dugo čekana sredstva za podizanje ionako niskih brzina od 40, 50 kilometara na željeznici, jer to ovaj dokument ne omogućava. Naravno kada govorimo o važnim lučkim sjedištima onda je osnovni problem da samo modernizacija određenih pruga iziskuje po ovom dokumentu naredne četiri godine ulaganja a što je sve predugi rok za značajnije povećanje tereta. I dozvolite da u ime kluba istaknemo još jedan problem. Ovdje govorimo o infrastrukturi, ovdje govorimo o tome kako se utrkujemo da bi naše pruge bile konkurentne europskima i naravno najveći problem je hrvatski prijevoznik, hrvatske željeznice, znači teretni promet, putnički promet, modernizacija. Podaci koji govore da vučna vozila su stara preko 22 godine, putnički teretni vagoni preko 30 godina, prema tome naš prijevoznik koji da bi mogao po ovim koridorima vršiti prijevoz putnika i roba traže ogromna ulaganja. To su sada trgovačka društva na tržištu, za koju godinu i potpuno liberaliziran promet po našim prugama, znači sve manje mogućnosti za pomoć hrvatske Vlade i Hrvatske države u bitci za konkurentnost našeg prijevoznika. I naravno to je ta naša odgovornost, kada ćemo donijeti odluku o restrukturiranju hrvatskog prijevoznika. Jer kroz restrukturiranje je moguće još unijeti dio novaca u modernizaciju. Četiri godine prošlog mandata Vlade nije bilo sredstava za ozbiljne zahvate u modernizaciju. Kada govorimo o ozbiljnim zahvatima u modernizaciji ne znači održavanje sustava što je rađeno prošle četiri godine. Naravno osnovni problem, gdje pronaći sredstva za modernizaciju Hrvatskih željeznica. Nedovoljno sredstava za infrastrukturu, a osnovni problem ako i izgradimo infrastrukturu po njoj će trčati europski prijevoznici, a neće biti mjesta za Hrvatske željeznice. To su ozbiljni problemi pred predlagateljem, to je taj problem održivog razvoja i ograničenih sredstava s obzirom na nisku stopu rasta. Ali to je i određeni izazov gdje SDP smatra da je to prilika za jačanje gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. To je prilika da mnoga trgovačka društva vezana za Hrvatske željeznice, vezana za željezničku infrastrukturu sa ambicioznijim programima koji su na neophodnost, nije nam to samo želja, to je neophodnost, dat će priliku da ta trgovačka društva osposobe sebe da budu konkurentni, osposobe sebe da budu uspješni u hrvatskim investicijama i da onda mogu izaći i na vanjska tržišta. I zato je prijedlog SDP-a vratimo na doradu, dajmo elemenata da možemo ocijeniti da li je program moguće izvršiti u samo dva srednjoročna programa. I u tom smislu klub SDP-a je predložio i dodatne zaključke. Zahvaljujem. poštovani zastupnici! Ja mislim da je zastupnik Linić i ne bi se složio sa njegovim navodom da od 18 milijardi kao što je rekao sredstava koje će ići u modernizaciji pruge, 5 će se koristiti za održavanje odnosno plaće zaposlenika itd. Ja mislim da to itekako i te plaće zaposlenika itekako znače za modernizaciju i za održavanje pa i gradnju postojećih pruga. Znači, ne bih se složio da faktički će ostat samo 13 milijardi nego i ta sredstva za plaće zaposlenika itekako ulaze u onaj sustav za modernizaciju pruge. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Željko Vincelj. Izvolite! Poštovani potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege zastupnici! Hrvatska narodna stranka smatra da Nacionalni program izgradnje i održavanja željezničke infrastrukture od 2008. do 2012. godine predstavlja iskorak i jednu potpuno novu fazu u razvitku hrvatskog prometnog sustava. Naime, nakon što je posljednjih godina većina sredstava za kapitalne prometne investicije bila plasirana u izgradnju autocesta Zagreb-Split i Zagreb-Rijeka težište investicija prebacuje se sa cestogradnje u željeznicu. Ulaganje u željezničku infrastrukturu znamo da je bilo zanemareno. Zadnje nove pruge građene su u Hrvatskoj prije 40.-tak godina. Činjenica je da ulaganje u željezničku infrastrukturu u punom smislu riječi predstavlja ulaganje u gospodarski razvitak i naravno u poboljšanje životnog standarda stanovništva. Dva najvažnija projekta unutar nacionalnog programa bit će dvije pruge od iznimne važnosti za Hrvatsku. Prvi projekt je već postojeća pruga Savski Marof-Zagreb-Tovarnik koja je na granici sa Slovenijom povezuje zapad s istokom Hrvatske na granici sa Srbijom. Budući da je riječ o već postojećoj pruzi koja slijedi deseti paneuropski prometni koridor kao dominantan europski pravac od Austrije do Grčke na njoj će se sljedećih nekoliko godina obaviti veliki remont kolosijeka, ugraditi telekomunikacijska i infrastruktura i sustav daljinskog upravljanja prometom. Drugi veliki projekata je pruga koja slijedi paneuropski koridor 5B, a radi se o povezivanju mjesta Botovo na sjeveru Hrvatske kod granice sa Mađarskom preko Zagreba s Rijekom. U dijelu od Botova do Zagreba na postojećoj pruzi izvršit će se kompletni remont postojećeg kolosijeka i dograditi drugi pružni kolosijek na pojedinim dionicama. A najopsežniji željeznički pothvat u tom dijelu bit će izgradnja potpuno nove pruge Zagreb-Rijeka. O sadašnjoj pruzi koja je izgrađena 1873. godine od Mađarske granice do Rijeke teretnom vlaku treba deset sati. Novom dvostrukom prugom teretni vlak će prijeći put za samo pet sati uz peterostruko povećanje teretnog kapaciteta pruge. Ova će pruga naravno dodatno poboljšati i putnički prijevoz. Njome će putnički vlakovi moći voziti i nekoliko puta brže dosad. Primjerice, putovanje od Zagreba do Rijeke trajat će sat vremena. Dva najvažnija pravca svoju će pravu vrijednosti imati u povećanju hrvatske konkurentnosti u transportu robe odnosno povezivanju istočnih udaljenih i prekomorskih zemalja sa srednjom Europom. No, Hrvatska narodna stranka ima i neke primjedbe u ovom programu. Prvo. Program je vrijedan 18 milijardi kuna a obrađen je i nama prikazan vrijednosti tj. u dijelu obnove i osuvremenjivanja postojećih pruga, izgradnje nekoliko novih pruga, ali ostaje 5,4 milijarde pazite, ne milijuna nego 5,4 milijarde za održavanje i upravljanje željezničkom infrastrukturom i prometom. Voljeli bismo vjerovati da se radi samo o nenamjernom propustu izrađivača nacionalnog programa, ali morate razumjeti našu želju da se pobliže upoznamo sa ovim dijelom troška poslovanja Hrvatskih željeznica jer to su one tekuće, operativne …/Govornik se ne razumije./… , ali nama itekako važne aktivnosti. Lokalni pružni zahvati, uređenje kolodvora, stajališta i slično manji, ali ne i manje bitni za lokalno stanovništvo. Drugo. Iz programa ne možemo zaključiti da će se nakon petogodišnjeg razdoblja bitno povećati sigurnost u prometu u dijelu odgovornosti Hrvatskih željeznica a to su uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza jer se na njima događa najviše nesreća sa najviše poginulih. U 2006. godini 80 nesreća sa 17 poginulih. Procjenjujemo da cca. 70% željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza ili njih oko tisuću nema uređaje za osiguranje nego samo prometne znakove upozorenja. Taj program bi vrijedio po našoj procijeni oko 900 milijuna kuna. Puno, ali to mora biti hrvatski prioritet jer ijedan ljudski život nema cijene. Treće. Imamo činjenicu da s obzirom na dotrajalost i tehničko-sigurnosno stanje gornjeg ustroja pruge možemo normalno ili pojačano održavati manje od polovice ukupne dužine pruga. Na svima ostalima nužno je obaviti investicijske radove ili pak pruge zatvoriti za promet. Iz programa ne možemo vidjeti da li će i koje će to biti pruge u promatranom razdoblju koje nećemo uspjeti normalno ili pojačano održavati ili investirati u osuvremenjivanje pa će biti zatvorene za promet. Četvrto. Programom treba predvidjeti neke nužne zahvate bitne i s međunarodnog i s regionalnog stajališta. To su slijedeći zahvati. Za čvorište Zagreb nisu predviđena dostatna sredstva za rekonstrukciju Glavnog kolodvora Zagreb čiji su kapaciteti premali da podmire sve veće potrebe željezničkog prometa kao ni sredstva za izgradnju tehničko-putničkog kolodvora u Borongaju čime bi se rasteretio sam Glavni kolodvor što bi znatno poboljšalo kvalitetu prijevoznih usluga. Zatim, treba predvidjeti sredstva za izgradnju drugog kolosijeka između Zagreba i Siska jer se na tom dijelu pojavljuju potrebe za sve većim brojem putničkih i teretnih vlakova. Zatim, treba predvidjeti sredstva za elektrifikaciju i remont tzv. zagrebačkog prstena odnosno pruge Zagreb-Zabok-Varaždin-Koprivnica-Zagreb. Na taj način bi poboljšali putovanje zaposlenih i onih koji se školuju a koji svakodnevno putuju na rad i školovanje u Zagreb i smanjili trajno doseljavanje u glavni grad. Zatim, treba predvidjeti sredstva i više pozornosti obratiti na prigradski prijevoz u većim gradovima kao što su Split, Osijek, Vinkovci jer se prema svim pokazateljima iz dana u dan povećava potreba za tim. I izgradnjom nizinske pruge Zagreb-Rijeka neće se postići željezni efekti ukoliko se ne napravi kompletna rekonstrukcija riječkog čvorišta. Peto, program ne pridaje dovoljno pažnje održavanju i modernizaciji tzv. lokalnih pruga koje imaju izuzetan značaj za lokalno gospodarstvo i stanovništvo koje se njome koristi. Ovi projekti mogu uz relativno mala ili manja ulaganja polučiti znatno veće efekte nego neki projekti na tzv. nacionalnoj razini pa im zato u ovom programu treba dati puno veći značaj. Postavlja se naravno pitanje odakle potreban dodatni novac za financiranje ovih dodatnih zahtjeva. Dijelom iz privatizacije nekih pratećih djelatnosti Hrvatskih željeznica ali većim djelom je nužan znatno veći napor i ministar je to spomenuo ukorištenja fondova Europskih unija. Ne možemo dozvoliti da takav projekat koji je značajan nama ali zasigurno i Europi bude financiran sa samo 6% novaca iz fondova Europske unije jedna od 18 milijardi. U kontekstu lokalnih pruga djelom ove rasprave zadržat ću se u mojem sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u Hrvatskom zagorju u županiji koja su hrvatska vrata prema Europi ali to Hrvatska narodna stranka ne prepoznaje u ovom nacionalnom programu. Hrvatske željeznice ne otvaraju niti velika a niti manja vrata Krapinsko-zagorske županije sa Europskom unijom. Prvo, 10. paneuropski koridor ima postojeći ogranak koridora 10A Graz-Maribor-Zidani most koji je prema izrađenoj strategiji prometnog razvitka Hrvatske iz 99. godine u razdoblju od 2006. do 2010. trebao dobiti svoju dopunu u vidu izgradnje nove priključne pruge Zagreb-Zabok-Krapina-Maribor. Krapinsko-zagorska županija je naravno slijedom iskazanog državnog interesa za to i opredjeljenja uvrstila tu prugu u svoj prostorni plan. u ovom programu doduše na stranici 4. naglašen je interes Republike Hrvatske da se u međunarodne prometne pravce uvrsti trasa ove pruge. Na stranici 13. ovog programa ponavlja se teza ovog interesa Republike Hrvatske ali u praktičnoj provedbi u slijedećih dvadesetak Dakle, prije deset godina smo rekli da nam ta pruga treba i danas je trebala biti u gradnji a sada ispada iz tekućeg programa do 2012. godine. Znam da će predlagač reći da nam u zadnje vrijeme nešto ne ide sa Slovencima ali ne može nam sa prvim susjedima ne ići cijelo desetljeće i to na onim projektima koji život i razvoj znače i njima ali i nama. Spomenuo sam strateški značaj 10. paneuropskog koridora. Ova dopuna njegovog ogranka 10A ima široki međunarodni ali dakako i izuzetan regionalni prometni značaj. To su ona velika zagorska ali regionalna željeznička vrata u Europu. Drugo, prva manja vrata Zagorja sa Europom je pruga Zagreb-Zaprešić-Zabok-Krapina-Đurmanec-Rogatec-Slovenija. Ova vrata su sada zatvorena a ovaj program ih ne otvara. Pohvalno je da se ovim programom konačno predviđa elektrifikacija pruge dionice od Zaprešića do Zaboka ali ona je barem u kontekstu ovog spominjanog međunarodnog ogranka morala ovim programom doživjeti elektrifikaciju do Krapine kao županijskog središta. Od Krapine pak prema Sloveniji ali samo na pola puta do Đurmanca jer dalje do Slovenije pruga je mrtva vozi jadni zagorski zug uz najveću dopuštenu brzinu od 20 kilometara i osovinsko opterećenje od 16 tona po osovini. Navedeno stanje uzrokovalo je vrijeme putovanja od Krapine do Đurmanca 4,8 kilometara od 17 minuta. Evo, dopustit ćete mi malu distinkciju. Ja sam do 90. godine se bavio aktivno trčanjem maratona, iza mene je nekoliko desetaka natjecateljski pretrčanih maratona i oko stotinjak tisuća pretrčanih kilometara. Moje najbolje vrijeme na pet kilometara je negdje iznad 16 minuta. Znači, ja bi ovaj moj zug do Đurmanca ostavio negdje oko 400 metara iza sebe da se idemo utrkivati do gore. Navedeno stanje uzrokovalo je nemogućnost povezivanja daljnjeg prostora općine Đurmanec vlakovima te potpuno isključenje općine Hum na Sutli koja je posebno naglašavam iz sustava željezničkog prometa s obzirom da je u Humu na Sutli Tvornica stakla "Vetropak", to je najjače industrijsko središte u županiji koja radi velikih količina sirovina i gotovih proizvoda pogodnih za željeznički prijevoz je izrazito zainteresirana za obnovu te pruge i realizaciju ovog projekta. Treće, druga manja željeznička vrata Zagorja sa Europom je pruga Savski Marof-Kumrovec-državna granica i na području naše županije duga je 17 kilometara. To je promet obustavljen. Evo, zagorski specijaliteti su u zadnje vrijeme, obustavljanje željezničkog prometa. Obustavljen je 2000. godine zbog lošeg stanja dionice koja nije remontirana pa je čak i pri manjim voznim brzinama prometna sigurnost bila ugrožena. Klasičan dokaz da je bolje spriječiti nego liječiti. Struka kaže počela je rekonstrukcija te pruge ali je stala opet radi nerazriješenih odnosa sa Slovencima. Struka kaže da to razriješiti mogu samo premijeri Hrvatske i Slovenija, pa pozivamo učinite to uz napomenu da je u programu navedena samo dionica do Kumrovca. Što je sa ostatkom do državne granice? Četvrto, u programu je naveden i projekat osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb vrijedan 485 milijuna kuna u okviru kojeg su predviđena ulaganja u gradsko-prigradski promet u kontekstu planiranom osuvremenjivanja i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok predlažemo i osuvremenjivanje manjeg dijela nastavka do Stubičkih Toplica čime bi ovaj dio Zagorja mogao postati sastavni dio zagrebačkog prigradskog prometa. Ovime bi se omogućio snažan turistički razvoj prelijepog Zagorja uz nedvojbeni interes i hrvatskog glavnog grada. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepo. Ispred Kluba Hrvatske demokratske zajednice, govoriti će uvaženi zastupnik gospodin Ivan Vučić. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Donošenje Nacionalnog programa željezničke infrastrukture ima veliko značenje za željeznički sustav u Republici Hrvatskoj u cjelini, a posebice željezničku infrastrukturu. Jer to je prvi, cjeloviti srednjoročni program koji se donosi na visokoj političkoj razini u samostalnoj Hrvatskoj i koji predstavlja temelj, budućih održivog razvitka željeznice na našim prostorima. zastupnik prije mene, rekao je da je donesen prije par godina, nije bio nacionalni program, nego je bio program samo razvitka Hrvatskih željeznica. Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008./12. donosi se na temelju članka 29. Zakona o željeznici a koji je donio ovaj Visoki dom i predstavlja temeljni dokumenat koji određuje prioritete razvoja izgradnje, osuvremenjivanja, obnove i održavanja željezničke infrastrukture, infrastrukturnog sustava. Gospođe i gospodo zastupnici, na teritoriju Hrvatske nove željezničke pruge nisu se gradile u proteklih 40 godina. Postojeća željeznička infrastruktura zbog nedostatka ulaganja dotrajala je i tehnološki zaostala usporedbi sa istovrsnom infrastrukturom u stalnim članicama U razdoblju od osamostaljenja Hrvatske tijekom ratnih godina željeznička infrastruktura pretrpjela je velike štete. A u poratnim godinama godina je imala druge prioritete i u željeznicu se ulagalo koliko je bilo moguće. Prije svega u obnovu i ponovnu uspostavu prometa na prugama koje koje su bile uništene u ratu te u stabiliziranje stanja i održavanja u funkciji najznačajnijih željezničkih pruga za međunarodni i unutarnji promet. Donošenje nacionalnog programa omogućit će početak novoga razdoblja za željezničku infrastrukturu nakon dugoga niza godina stagnacije i velikih teškoća u nastojanju da se ona održi u funkciji za siguran promet. U ostvarivanju programa obnove i osuvremenjivanja postojeće željezničke infrastrukture, to znači povećanja intenziteta provedbe remonta i osuvremenjivanja dotrajalih željezničkih pruga oko 500 kilometara, te rekonstrukcije kolodvora i stajališta, provedbu izmjene sustava električne vuče i …/Govornik se ne razumije./… pruga i provedbu obnove osuvremenjivanja …/Govornik se ne razumije./… i telekomunikacijskih uređaja i opreme. Ostvarivanje programa dogradnje postojećih, izgradnje nove željezničke infrastrukture, to znači početak aktivnosti na vrlo zahtjevnom projektu dogradnje drugog kolosijeka i izgradnju novih pruga u ogranku 5d, PAN europskog koridora, državne granice Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka, te u cjelini uključenje i rješavanje problematike željezničkih čvorišta na širem području Zagreba i Rijeke ali i na izgradnji novih pruga od značaja za lokalni promet. Kada smo već kod značaja željezničkih pruga na lokalni promet, dobro znamo da se ceste dijele u pet kategorija, imamo autoceste, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste i ne razvrstane ceste. I dame i gospodo moramo biti svjesni da, a u kategoriji željezničkih pruga imamo tri kategorije: međunarodne, regionalne i lokalne. Imamo i industrijske kolosijeke. I dosta je kolega zastupnika u u svojoj raspravi dalo značaj lokalnim prugama. Moramo biti svjesni da je ovo Nacionalni program izgradnje željezničke infrastrukture, da će se i jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, a isto tako i županije morati uključiti kao i kod izgradnje, lokalnih, županijskih ceste, nerazvrstanih cesta i o gradnju lokalnih pruga, pruga od interesa za gospodarstvo. Jer nacionalnim programom ne mogu biti obustavljene sve pruge. Isto tako, imamo industrijske kolosijeke. Nigdje gospodine Lesar, ne piše u zakonu da industrijskih kolosijek mora biti samo u krugu tvornice, da on može biti samo 100, 200 metara. U svijetu, u Europi je poznato da su industrijski kolosijeci koje održava gospodarstvo dugi i po 20, 30 kilometara. A to je također i naša budućnost, vidim da komentirate, pa evo, ako sam pogriješio, ispričavam se. Ispričavam se. Učinci planiranih aktivnosti biti će vidljivi tek u narednom razdoblju, kada budu završeni cjeloviti projekti, a posljedica bi trebale biti potpuno nova prometna ponuda povećanja željezničkih kapaciteta i prijevoznih mogućnosti koje bi u velikoj mjeri povećala važnost željezničke infrastrukture Republike Hrvatske u širokoj regiji. Ovim programom definiraju se i financijska sredstva za održavanje željezničke infrastrukture, te upravljanje željezničkom infrastrukturom, prometom, te uključuju sredstva za radove na održavanju željezničke infrastrukture, kontrolu ispravnosti željezničke infrastrukture, troškove zaposlenika, materijalne i nematerijalne troškove itd.. Svakako da je dobro da su i ti troškovi ovdje u Nacionalnom programu. Jer bez obnove ljudskih resursa, bez obnove ljudi, bez obnove kadrova, ulaganje u kadrove, infrastrukturu, infrastrukturu ljudi sigurno nema ni obnove željezničkog sustava u Nacionalnom programu. Sustav željezničke infrastrukture obuhvaća 2722 kilometra željezničkih pruga, odnosno 2976 se ne razumije./…, otvorene pruge, te 1121 kilometar kolodvorskih i drugih sporednih kolosijeka sa pripadajućim uređajima i opremom koji se mora održavati za siguran promet u skladu sa važećim propisima. A jednako tako je i regulacija željezničkog prometa na željezničkoj mreži mora se provoditi u skladu sa važećim propisima. Nacionalnim programom željezničke infrastrukture u razdoblju 2008./12. predviđena su ukupna ulaganja 18 milijardi kuna od čega 5,4 milijarde kuna za održavanje, te upravljanje željezničkom infrastrukturom i prometom. 7,7 milijardi kuna za programe obnove i osuvremenjivanja postojeće željezničke infrastrukture, 4,9 milijardi kuna za dogradnju postojeće, izgradnju nove željezničke infrastrukture, a ukupna ulaganja u željezničku infrastrukturu 2,7 puta su veća u odnosu na proteklo srednjoročno razdoblje. Gospođe i gospodo zastupnici svjesni smo da sa ovim ulaganjem u ovom razdoblju od 8 do 12 godina, neće se završiti nacionalni program, da će se on, trajati isto koliko i obnova i izgradnja Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta 2, 3 srednjoročna razdoblja. Ali isto tako smo svjesni da ćemo njegovom izgradnjom biti ponosni, isto kao što smo i ponosni na izgradnju naših autocesta. autocesta. Sigurno da je …/Govornik se ne razumije./… sustav povezivanja svih prijevoznika naša budućnost u drugom srednjoročnom planu, da nas kao potrošače ne zanima tko nam prevozi, već moramo graditi sustav od potrošača, od proizvođača do potrošača i da će u narednom srednjoročnom planu to biti sigurno obuhvaćeno, da ćemo već sada, ovim planom raditi na informatizaciji povezivanja svih sustava a da će u drugom srednjoročnom planu to sve završiti sa jednim izgradnjom Kargo centra na području Republike Hrvatske, ja se nadam u središnjoj Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Gospodin ministar Kalmeta. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo vrlo kratko samo odgovor na neka pitanja koja su mi postavljena, uvaženom gospodinu zastupniku Mršiću. Ja kad sam rekao da je ovo prvi program onda sam mislio i tako sam kazao da je ovo prvi program. Da je ovo prvi nacionalni program održavanja izgradnje infrastrukture u Hrvatskoj željeznici i to je prvi program održavanja i izgradnje infrastrukture u Hrvatskim željeznicama. Ono o čemu ste vi govorili to je isto točno, ali to je bio program restrukturiranja tvrtke. Dakle to su dvije različite stvari. Ovo je prvi dokument koji dolazi na Sabor. Ponavljam dobro je da dolazi na Sabor jer se iz ovih dosadašnjih rasprava i Kluba SDP-a i Kluba, i klubova koji su govorili poslije HNS-a i HDZ-a doista i vidi da je dobro da je ovaj program došao da se o njemu raspravlja i da je ovo jedan doista snažan iskorak u onome što moramo napraviti. I ja se slažem da, i ja se slažem da bi se možda trebalo riješiti sve u 5 godina. Ali teško je u 5 godina riješiti ili u 6 ili u 7 ono što se godinama nije rješavalo i ono što smo i o tome sam prije govorio da se ne ponavljam što je prošlo i svoju, i svoju i tako dalje. I što je, što je u takvoj situaciji kakvoj je. Mi smo ovaj program planirali i predlažemo ga Hrvatskog saboru zato jer držimo da je on realan. Da je realno da se u 5 godina 18 i po milijardi ugradi u Hrvatske željeznice, u infrastrukturu Hrvatskih željeznica mislimo da će sigurno trebati i još jedan takav program. Ja sam prije govorio da možda i više ali i mi držimo da ćemo u još jednom programu to riješiti odnosno da će kroz 2 programa to sve skupa riješiti. Ali već s ovim prvim programom će Hrvatske željeznice odnosno infrastruktura biti u funkciji koridora, europskog koridora koji su nam bitni i koji su nam važni. Prema tome veći i realizacijom, Ovaj program ima to je točno 5 i po, 5 i po milijardi za održavanje i upravljanje prometom. Ali tu jesu plaće i to je zakonska obveza ali to nisu samo plaće. Tu su i sredstva za održavanje infrastrukture. Prema tome dakle nije točno da je svih 5 milijardi za plaće. Tu su plaće i održavanje sustava. Dakle održavanje sustava i upravljanje tim sustavom što je rekao sam prije zakonska, zakonska obveza. A ovih 12 i po milijardi o kojima je kolega Linić govorio i po milijardi se opet dijeli na 7,7 milijardi koje su za kapitalne remonte. To nisu remonti, to su kapitalni remonti. Vi znate kad se kapitalni remont napravi da je to praktički nova pruga ili nova, kad se napravi jedan remont takav ili neke dionice ceste da je to praktički nova cesta. U željeznice također tako, možda još, još izraženije dakle. To su kapitalni 7,7 milijardi za kapitalne remonte i 4,9 milijardi za nove pruge. Ako to pretvorimo u brojke onda je to novih pruga godišnje, a ne 20 kao što je kolega Linić rekao nego 50 kilometara. Do sad je bilo 0 kilometara. A kad govorimo o remontu onda je to 90 kilometara kapitalno remontirane da tako kažem pruge godišnje. Do sada je to bilo negdje 50, Prema tome to je to i to su brojke s time da smo znatno povisili i ulaganja i u lokalne pruge. Možemo postaviti pitanje, možemo se oko toga čak i složiti da bi i lokalne, jedinice lokalne samouprave trebale u tome sudjelovati ali zasad to ovdje, ovdje ovdje nije predviđeno. I da ne zaboravim ono što sam na početku počeo. Nizinska pruga, predviđa se da bi nizinska pruga trebala biti gotova 2013. godine. Evo hvala lijepo. **Friščić,

Ne trebamo se utrkivati sa vlakom od kojeg brže trči no što ovaj vozi naš kolega Vincek Željko, ali mislim da je ova njegova usporedba naprosto paradigma našega trenutka. Mi se u ovom trenutku jednostavno moramo utrkivati sa vremenom. A najveći uteg u toj utrci sa tim vremenom biti će ovaj jučerašnji proračun koji je raspravljen, koji će za nekoliko dana biti usvojen. Podijelit ćemo 120 milijardi kuna a da ne znamo zapravo prioritete. Ovaj program, nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2008. do 2012. godine ajde ako ništa drugo barem govori o nekom vremenu, ali u tom vremenu sve je jako, jako skromno. Ne bih tako počeo da nije gospodin Vučić Ivan, a kasnije i ministar otprilike da nisu rekli da nisu primijetili da bi sa svojim sredstvima i lokalna samouprava trebala se uključiti u modernizaciju, gradnju ili ne znam šta održavanje tih željezničkih infrastrukturnih sustava. Pa 20 hrvatskih županija u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj na godišnjoj razini imaju prihode od 3 milijarde kuna. Kada to podijelimo na njih 20 pa to je negdje oko 150 milijuna kuna po županiji godišnje. Pa to ne da nije dostatno za te željeznice, za škole koje oni tamo imaju, za ceste, za bolnice. To zapravo je jedno golo vegetiranje i mi ukoliko ne reformiramo državu u onom financijskom smislu ali i glede ovlasti lokalne samouprave već danas i sutradan za 5 godina ova država će nam izgledati kao što nam izgledaju željeznice sada. No idemo sada redom. Ovako, na strani 1 govori se doslovce da planirano ulaganje, osuvremenjivanje, izgradnju te troškovi za održavanje željezničke infrastrukture od 2008. do 2012. godine okvirno iznose 18,05 milijardi kuna. Respektabilan novac. Ali sad dalje. Kao što je gospodin Linić govorio programi razvoja, osuvremenjivanje izgradnje planirani su u iznosu od 12,6 milijardi kuna od čega se 7,71 milijarda kuna ili 59% odnosi na programe osuvremenjivanja a 4,93 milijarde kuna ili 41% na izgradnju novih pruga i kolosijeka. Troškovi održavanja zajedno s troškovima upravljanja infrastrukturom planirani su u iznosu od 5,42 milijarde kuna. Izvori financiranja za realizaciju ovog nacionalnog programa planirani su sa sljedećom strukturom; 15,99 milijardi 88,1% iz Državnog proračuna. 1,06 milijardi ili 5,8% iz predpristupnih fondova Europske unije i 1 milijarda kuna ili 5,5% iz ostalih izvora. Gotov znači citat. E sad idemo dalje. Od tih 18,05 milijardi kuna niti jedna kuna u ovom nacionalnom programu te željezničke infrastrukture neće biti utrošena na području Županije Istarske. Istina, tamo ili kod mene u Istri do '90.-te ili '91. godine nemojte me sad hvatati za riječ istarske željeznice bile su u sklopu slovenskih željeznica. Tada smo jasno svi zajedno živjeli u Jugoslaviji, SFRJ, počinje rat. '92. republike stječu državnost i normalno je bilo da se istarske željeznice, Bože moj, koje su bile u sastavu slovenskih željeznica izvuku pod patronatom ili ispod patronata Ljubljane i od '91. ili te '92. godine one se integriraju u sustav Hrvatskih željeznica. Međutim, što reći? Dok je Ljubljana vodila računa o tim željeznicama u Istri nešto se još radilo. Zagreb, ne računajući jednu feštu pred šest, sedam godina povodom 120 godišnjice istarskih željeznica koje su nota bene izgradile Austro-ugarska ili Austrija. U te željeznice znači naša država do današnjeg dana nije uložila niti jedne kune. I to je naprosto sramotno ali je gospodo tako. Znači, Hrvatska država u te željeznice na prostoru Županije Istarske nije uložila niti jedne kune. E sada kada ide gradnja ove nove pruge i to uskoro ako nije već krenula od Zadra prema Bibinjima, Bibinje ne? Nije još ali će krenuti brzo, jel' da ministre? Neće. Sa tri, četiri kilometra novog tunela itd. za što se i ja zalažem apsolutno, a to je uvršteno u ovaj program jer su i ministar Kalmeta i državni tajnik Livaković iz Zadra vjerojatno, ne? Istarske željeznice sa Zagrebom, tj. Rijekom spojene su preko Ljubljane i to je sramota. Na primjer, kada netko sjedne u vlak u Puli i sada želi doći do Rijeke ili do Zagreba onda ga voze do Lupoglava tim vlakom, pa presjeda u autobus, pa preko Učke ide sa tom korijerom do Rijeke. Onda opet sjedne u vlak i tako lijepo za ne znam koliko dva dana valjda dođe u Zagreb. Još je tamo biskup Dobrila, preporoditelj, nacionalni prosvjetitelj. On je na onoj novčanici od deset kuna zauzimao se pri austrijskom dvoru ili caru za prugu Pula – Pazin – Rijeka preko Učke, ali to nije pošlo na žalost ni njemu za rukom, ni Josipu Brozu Titu, a izgleda da neće poći za ruku ni Ivi Sanaderu bez obzira što je najgorljivije od sviju nas u prošloj izbornoj kampanji zauzimao se za gradnju tunela Učka ili Ćićarija. U ovim tablicama dalje od strane 21. pa do kraja ni jedna kuna nije namijenjena za tzv. istarske željeznice. I onda si ja stvarno postavljam pitanje zašto je tome tako? Kao da nas netko i danas tretira da smo ne znam dio neke druge a koliko vam je poznato tamo '43. zahvaljujući partizanskom pokretu i Josipu Brozu Titu itd. ipak je taj prostor inkorporiran u teritorijalni korpus hrvatskog, odnosno onog gore Slovenskog naroda. I konačno, u tom državnom proračunu po stanovniku usuđujem se reći da opet najviše u taj državni proračun izdvajaju stanovnici tih prostora iz kojih ja dolazim, pa tako recimo jučer sam govorio ali sada ću reći točne podatke. Izvoz Županije Istarske za prošlu godinu milijardu 231 milijun dolara, Primorsko-goranske županije koja ima 100 000 stanovnika više upola manji 579 milijuna dolara, Zadra 215 milijuna dolara. A siguran sam da Zadar dobiva 6 puta više novaca od Županije Istarske. Dubrovnik 43,5 milijuna dolara. Zašto ovako nastupam? Zato jer nikako da oni koji između ostalog raspolažu tim državnim novcem, a u tom proračunu je i novac tog građanina sa prostora Županije Istarske shvate da je došlo vrijeme da se započne sa izgradnjom željezničkog tunela kroz Učku. Ma ne zbog Istre, nego zbog To je bit. Istra možda čak i može bez tog tunela, ali Hrvatska ne može više gospodo čekati. Prije svega radi pozicije Riječke luke nakon spajanja luka Kopar i Trsta. drugo, ako se izgradi taj tunel, a investicija je negdje milijardu i 500 milijuna kuna, 150 milijuna eura što opet ne bi smio biti neki nedostižan novac Hrvatska može privući dobar dio tereta od Barcelone preko Francuske, ovoga južnoga dijela sjeverne Italije na Sloveniju dalje preko Rijeke za Zagreb koji će ići za Mađarsku, Slovačku, Ukrajinu i tome slično. Time bi Zagreb postao željeznički centar broj jedan u tom dijelu i time bi i geostrateška pozicija Hrvatske bila još snažnija kao što će biti još snažnija ako krene i gradnja nekog naftovoda preko ove države prema Sloveniji i Trstu itd. Tko je meni o tome prvi puta govorio? Meni je o tome tu priču ispričao jedan slovenski injženjer gospodin Skok iz Nove Gorice. Bilo je to tamo još 2001., 2002. On je sve nacrtao te trase, sve ostalo objašnjavao što to zapravo znači. Ni tada nije bilo razumijevanje u onoj Vladi, nema razumijevanja izgleda niti danas. I to je problem. A s druge strane znamo da ide ova nizinska pruga od mađarske granice preko Zagreba, Karlovca, ne znam Gorskog kotara dole prema Rijeci, a da u tom projektu teškom 8 milijardi kuna nema tunela tunela kroz Učku ili Ćićarije, svejedno. Jedan primjer. Luka Koper ili Kopar, znači taj dio Istre se integrira u Sloveniju '54. godine. Oni nisu tamo imali ništa! Infrastrukturu im je postavila luka Rijeka, željeznicu dobivaju tek sedamdesetih godina. Na deset kilometara su takoreći od Trsta, a danas su vodeća luka na sjevernom Jadranu koji preuzimaju i dio kapaciteta u susjednoj Italiji u Trstu. Da li bi oni to mogli bez te željeznice? Ma ne bi! I jasno da taj tunel i to treba isto tako naglasiti bez spoja na slovenske željeznice isto nema smisla. Nema smisla, ali jedan dan Hrvatska i Slovenija ili Hrvatsku i Sloveniju vodit će možda neki drugi ljudi, pa će se ti drugi ljudi moći dogovoriti ne samo u tom željezničkom povezivanju nego i da Slovenija prema Hrvatskoj izgradi one nedostajuće autoceste prema Rijeci, prema ne znam Istri, prema Zagrebu itd. itd. I zato ja mislim gospodo da je potreban ovaj tunel o kojem govorim, kroz Učku ili Ćićariju. Na strani 13 ovdje se govori da u skladu sa dosadašnjim planovima i prioritetima, u sljedećih 20-tak godina potrebno je ostvariti sljedeće u 20 godina, a u ovih prvih četiri godine nema ni riječi o tome, između ostalog i taj spoj kako se ovdje kaže Opatija-Matulji tunel Učka-Lupoglav-Trst. Ali još jedanput u ovom programu za narednih četiri godine nije osigurana niti jedna kuna. Za kraj ne treba podcjenjivati ovih 18 milijardi kuna, to je sigurno za hrvatske prilike veliki novac. Međutim shvatite gospodine ministre, da svakog Istrijana vrijeđa da se ne nazire početak gradnje ovoga tunela kroz Učku. Za Istrijana je to stvar ponosa, možda ne rekoh primarnog gospodarskog interesa, ali za Hrvatsku je taj tunel od vitalnog ekonomskog interesa to je bit, a sigurno da bi i gospodarstvo Istre, a industrija je u Istri prva gospodarska grana znatno snažnija od turizma ili trgovine također time doživjela jedan procvat. I zato tražimo da se revidira ovaj program i da se u ovom periodu 2008-2012. osiguraju određena sredstva da se Istra ne tretira kao jedno strano tijelo. Kad Istrijan ili Istrijani daju to je u redu, kada traže da se bar dio vrati e onda je Istra sve samo izgleda lojalna ne. Istra nije glasala za ovu Vladu, Istrijani su lojalni građani Hrvatske i barem stoga ne treba sve odvlačiti negdje drugdje nego treba dio novaca doći i tamo gdje se taj novac ostvaruje. I volio bih vidjeti u ovim tablicama gdje je tu Istra zastupljena. I samo još jednu rečenicu. Sigurno je jedno, da je željeznica ovakva kakvu imamo, možda najveća žrtva ovoga prošlog rata, rata koji je Hrvatskoj bio nametnuti, gdje smo bili žrtve jedne brutalne agresije. Četiri godine rata nas je bacilo unazad 20 godina i mi smo tek lani negdje dostigli industrijsku proizvodnju iz 90-tih, bruto društveni proizvod smo iz 90-te dostigli možda tek 2005. i zato nam treba i Europa i jedan snažan iskorak da sustignemo ono što nam je u ratu uzeto. Ali to isto tako nećemo moći bez jedne financijske reorganizacije financijskih kapaciteta ove države. Hvala kolegi Kajinu. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Ispravljam netočan navod kolege Kajina da Hrvatska država nije uložila ni jednu kunu u istarske željeznice kako on kaže, ja bih rekao u željeznice na području Istre. To naprosto nije točno. Ja ću samo navesti neke primjere. Kupljeni su motorni vlakovi koji voze na području Istre, puni prijelazi, nekoliko desetaka putnih prijelaza je uređeno. Gospodine Kajin Kajin i u centru Pule je uređen depo i radionica održavanje vučnih vozila, a dok je bila pod Slovenijom to je bila jedna straćara.

da je sramota da istarske željeznice, odnosno da željeznice koje idu po Istri da budem jasniji, ne istarske željeznice nego hrvatske željeznice koje idu po Istru nisu spojene sa Rijekom nego treba ići preko Slovenije da bi se došlo i spojilo se na ostatak željeznica koje se nalaze u Hrvatskoj. Međutim i vi i ja znate tko je za to kriv, kriva je ona bivša država koja je to tako planirala. Vi ste nju voljeli, ja nisam, ali evo danas smo tu gdje jesmo i slažemo se oko toga da je to sramota i da to treba ispraviti. Oko toga smo suglasni. Stoga nije točno da nije predviđeno da se taj tunel radi i da se taj tunel napravi i da se napravi pruga Opatija -Matulj - tunel Učka itd. i da se spoji ovo o čemu mi danas ovdje razgovaramo. Mi smo predvidjeli to riješiti kroz nizinsku prugu. Međutim kako vas to ne zadovoljava, ja to prihvaćam da vas ne zadovoljava, evo govorim vam sada da ćemo mi, odnosno Vlada, da će amandmanom pojasniti ovu stavku u kojoj će se navesti jasno i ovo o čemu smo danas govorili o tom tunelu kroz Učku za koju ponovo smatram da se ponavljam pet puta, da treba napraviti i da je sramota da željeznica ide tako kako ide, a ide tako jer je to bilo nekad. A usput gospodine Kajin, dok ste i vi bili u vlasti, mogli ste nešto konkretnije napraviti za taj tunel, niste napravili apsolutno ništa, a mi hoćemo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala gospodine ministre. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Da, izgleda da je najviše za taj tunel napravi pokojni predsjednik Tuđman koji je tamo 93. počeo nešto kopati. Ali nešto drugo da ispravim. Kaže meni ministar ti si volio tu bivšu državu, a vi niste, ali ste vi sigurno gospodine ministre daleko više profitirali od te bivše države nego ja i moji. E sada kome je ona bila majka, kome maćeha o tome nekom drugom prilikom. Ali niste vi živjeli tako loše pod onom državom koju niste voljeli što ne znači da vam vlast koja je došla 90-te, vama i svima nama nije napravila jako puno štete. Pa baš i nismo puno toga ispravili, ali dobro. Obavještavam vas da je sukladno članku 207. stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. I još imamo jednu prijavu kluba. Budući su i predsjednik i zamjenici zauzeti, potpredsjednici, onda ću si dati riječ u ime kluba Hrvatske seljačke stranke.

Dobro. Onda ja evo odustajem od rasprave. Idemo dalje. Hvala. Hvala. Hvala zastupnice. Hvala vam lijepo. Evo, ja ću onda s mjesta govoriti. Zasigurno dokument koji je pred nama očekivali smo svi skupa da će izazvati snažnu raspravu. I to je dobro. Bilo je vrijeme da dođe. I mi iz HSS-a zahvalni smo ministarstvu da ga je izradilo i pripremilo evo, već za jednu prvu, pravu radnu sjednicu. Sigurno je i to da kada smo razmatrali ovaj dokument, on kao i svaki drugi dokument koji radi snimku jednog stanja može biti izrađen s različitim pristupima, više ili manje kritično, ili više ili manje analitički. Smatramo da je ovaj dokument napravljen kao prava podloga o tome što treba činiti i u kom pravcu prioritetno ulagati sredstva. Sigurno je razmatrajući stanje željezničke infrastrukture možemo ocijeniti i koju je cijenu hrvatsko gospodarstvo platilo nametnutim Domovinskim ratom. To ovdje stoji. Nisu izračuni ali lako je i njih izvest. Jednako tako iz ovog dokumenta da se iščitati na koji način su ulagani napori da hrvatske željeznice sačuvaju infrastrukturu preko koje se prometovalo, ali jednako tako i ljude koji su radili u tom sustavu, koji su u određenom trenutku kroz niz godina, mnogi su ih nazivali, bili višak, ali su sačuvani da bi sutra taj sustav mogao u cijelosti funkcionirati. Sada, pred novim smo izazovom. Možemo reći, još treba ulagati u cestovnu infrastrukturu. Uvijek će trebat. Ali oni najznačajniji, najglavniji pravci ili su završeni ili su u izvođenju u različitim fazama. I ono kada je riječ o infrastrukturi, u prometnoj infrastrukturi, za nas je izazov sada infrastruktura hrvatskih željeznica. Sigurno je da zbog svojeg položaja Hrvatska u određivanju prioriteta pravaca mora razmatrati i razmišljati kako se postaviti prema širem širem prostoru i području. I mislim da je iz prioriteta koji su ovdje utvrđeni i to uzeto u obzir. Imao sam tu čast biti na sjednici hrvatske Vlade i mađarske Vlade prije dvije godine, čini mi se u Budimpešti, kada je upravo jedna od dominantnih tema tada zajedničke sjednice Vlada bilo i pitanje željezničke infrastrukture i kada je dogovoreno kojom dinamikom i što će Hrvatska činiti da se povezuje na pravce Republike Mađarske. Ono što također iz ovog dokumenta proizlazi to su određene ambicije na poveznim prugama prema paneuropskim ili magistralnim pravcima. To u lokalnoj samoupravi, u regionalnoj samoupravi, u našim gradovima, općinama i županijama izaziva interes i želju za prioritetima. Iz izračuna koji je ovdje dat, iz rokova koji su predloženi sigurno je da nam je želja da se ovi, ova ulaganja izvrše što je moguće ranije. Ali bitno je, a ja vjerujem da je dobro, razgovarao sam sa dijelom stručnjaka koji poznaju željezničku infrastrukturu da su upravo izračuni koštanja pojedinih ulaganja napravljeni realno. Nama se vrlo često događalo da su programi sastavljeni dobro, ali onda nije bilo realnosti u procjeni njihove cijene, njihove težine i rokova njihove izvedivosti. Vjerujem da ne samo klub Hrvatske seljačke stranke nego da bi se svi skupa složili, da bi bilo dobro da je to moguće realizirati u pet ili u deset godina. Program je napravljen na dvadeset godina. To ne znači da mora trajat dvadeset godina. Jer za ovih 18 milijardi, a to je 2,7 puta više, za pet godina ulaganje nego što je bilo u prethodnih pet godina. Sigurno je da treba pronalaziti ja sam uvjeren da će se i pojaviti i nova sredstva i novi investitori i nove mogućnosti. Ali ovo neka bude program realnosti. Treba ga, a vidim iz izlaganja ministra dosada, da je on spreman da ga dorađujemo, da o njemu razgovaramo jer on iza sebe mora imati izvedbene programe za pojedine segmente. Ono što nas brine a vjerujem i vas, a ovdje su i izrečene brojke da ih ne ponavljam koliko se nesreća dogodilo na pružnim prijelazima. Temeljni cilj ovog programa je modernizacija, izgradnja, povećanje brzina, ali mi moramo voditi uvijek računa o sigurnosti. Znam da je ona, a znate i vi, zna javnost, da je upravo pružni prijelazi su obuhvaćeni jednim drugim programom, razrađeno kroz 15 godina. Ali jednako tako kada razgovaramo o tim pitanjima u lokalnoj samoupravi na nivou općina, gradova kuda nam ti pravci prolaze, onda upravo su apeli da se ovom programu koji u volumenu sredstava kad ga promatramo sada u okviru ovih 18 milijardi i nema toliki postotni značaj. On se pretvara u promilski, ali je vrlo značajno da da se ako je moguće intenzivira realizacija tog programa jer svaki život je dragocjen, svaka nesreća koja se dogodi ima za sebe posljedicu i ljudskih i materijalnih stradanja. da bi trebalo vidjeti unutar hrvatskih željeznica mogućnost intenziviranja toga. Dio sredstava je u ovom programu, a ja vjerujem da je dio sredstava osiguran i iz onih programskih izvora koji su bili utvrđeni prilikom donošenja Programa stvaranja sigurnosti na hrvatskim željeznicama. Ono što nas također ja vjerujem sve skupa brine, to je stanje signalnih uređaja koji su bili građeni za vrijeme kada kada su neki drugi vlakovi prometovali tim prugama, oni koji su se kilometra čuli ili kao što jedan kolega ovdje kaže, koji su se dali pretrčati. Danas je to drugo stanje i na tome treba raditi. I zato je dobro da je program napravljen paralelno kako zanavljati postojeće i graditi novo, jer svaka Vlada, na kraju krajeva svaka općina, županija mnogo lakše se opredjeljuje za novi program jer to su nova otvorenja, to su pravci koja onda se pišu da su napravljeni u određenom mandatu ili za određenim rukovodstvom, ali mi moramo voditi računa o zanavljanju postojećeg, o stvaranju sigurnosti nepostojećih. I na kraju krajeva, kada je riječ o željeznici nju moramo promatrati ne samo kroz ovaj element o kojem sam govorio. Moramo je promatrati kroz ono u kom pravcu sutra je vizija razvoja prometa ukupno ne samo u Hrvatskoj nego i šire. U ovom Visokom domu prije par dana raspravljali smo o tome koliko i kako i kojom dinamikom ulagati sredstva u modernizaciju svih onih postrojenja koja su u našim lukama. Sigurno je da taj promet robe u luke luke i iz luka mora biti nastavno povezan na prometne pravce a željeznica je tu nezaobilazni faktor. Jedno bez drugoga teško će ići ili stvarat ćemo situacije da na jednom mjestu stvorimo kapacitete a onda ti kapaciteti nemaju svoje daljnje poveznice. I zbog toga opredjeljenje prema magistralnim pravcima mi smatramo dobrim. Ono što još želim reći a sigurno je, mnogi od nas kada smo pratili razvoj cestovnoga prometa tamo šezdesetih godina tada su se uopće postavljala pitanja koja je uloga željeznice, ne pada li njezina uloga. Mnoge pruge su tada zatvarane jer to je bio trend razvoja cestovnoga prometa i ja bih rekao mnogo elegantnijeg prometovanja od vratiju do vratiju. Danas nastupa jedno drugačije vrijeme, i ne samo radi cijene prijevoza. Tu je pitanje energije i tu je pitanje zaštite okoliša. To su segmenti koje treba sagledati kod donošenja ovakve strategije jer to je sigurno jedno dugoročno opredjeljenje ide ide prema željeznici. I vidimo što su napravili naši susjedi ili oni koji su nam blizu Austrijanci. Nema dozvole ograničenja, sad tu su Talijani. Vrlo brzo ta pitanja javit će se i u Hrvatskoj. Mi za to vrijeme moramo biti spremni, pripravni. Ovim programom moramo to vrijeme predvidjeti i stvoriti uvjete da se možemo uključiti u takav oblik prometa. I zaključno reći ću još to. Ovih 18 milijardi predviđenih ovim programom, daj Bože da ih bude više, su zapravo i šansa za naše gospodarstvo jer netko će raditi te remonte, netko će graditi nove pruge, netko će zanavljati infrastrukturu, graditi vagone i lokomotive. To je i za naše gospodarstvo gdje u određenoj koordinaciji moramo stvarati uvjete da se paralelno jačaju i ti potencijali da ta sredstva budu ono što ja znam naglasiti nekoliko puta okrenuta, oplemenjena, onda ona daju i ona će davati svoj puni efekt. I zaključno, klub HSS-a podržava ovakav dokument. Smatramo da ga je moguće i da će ministarstvo zasigurno temeljem ove rasprave prihvatiti sve ono što će se kroz raspravu još i vrijedno istaknuti uz jednu ispravku. Na 20. stranici piše da je izgrađena državna granica Botovo-Dugo Selo drugi kolosijek. Nije izgrađena ali vjerujemo, evo i kolega zastupnik Mršić i ja da će taj pravac biti vrlo brzo napisan da je izgrađen, za sada je on u projekciji. Hvala lijepa. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Prva koja se prijavila je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Dalje se za raspravu javila uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Ja ću vrlo kratko načelno nešto reći o ovome programu nacionalnom jer je već kolega Linić rekao da je on za nas manjkav, neprihvatljiv i da bi trebalo ga ozbiljno nadograditi. On se zapravo temelji na financijskom iznosu od 18 milijardi kuna od čega zapravo u infrastrukturu će se uložiti po ovom programu 12,6 milijardi kuna. Od toga veći dio na rekonstrukciju u iznosu od 7,7 milijardi dok za izgradnju novih pruga manje od 5 milijardi kuna i to su izračunali stručnjaci koji dobro poznaju željeznički promet da je to u tih pet godina zapravo svega 100 kilometara novih pruga. Dakle, ostatak ide za funkcioniranje sustava i mislim da ga uopće ne bi trebalo ovdje prikazivati jer je to redovna djelatnost. Dakle, nije u onom smislu neka nova vrijednost. A što se tiče izvora financiranja opet najveći dio ide iz proračuna, vrlo malo čini mi se planira se iz predpristupnih fondova Europske unije, svega milijardu kuna, pa mislim onda da da mi se čini da se i nema povjerenja da bi se sa takvim programom moglo natjecati i dobiti više novaca. Što su ostali izvori od još jedne milijarde kuna zapravo se ne specifira. A i ono što je rekao kolega Linić, zanimljivo je da se ne planiraju sredstva od iznajmljivanja željezničke infrastrukture koja će biti svaku godinu u jednom dijelu rekonstruirana, modernizirana a u drugom izrađeni novi kilometri pruga. Što po našem i mom mišljenju nedostaje zapravo ovome programu. Nedostaju im potrebne analize na kojima se on temeljio ili barem ih mi nemamo, nisu nam predočene, bilo bi dobro ako postoje da nam se i dostave kao prilog nacionalnom programu a one su zapravo osnovne pretpostavke modernizaciji željezničke infrastrukture. Radi se i o sadašnjem prometu na paneuropskim koridorima, na prometu prema našim lukama. Dakle, koliko je to zapravo sada konkurentno, koliko to željeznica može preuzeti cestovnog prometa prema lukama, koliki je prijevoz opasnih tereta, koliko je kombinirani prijevoz, pretovar cesta-željeznica, šta je to sa gradskim i prigradskim prijevozima putnika u većim gradovima, primjerice Zagreba i Kroz prognozu u putničkom i teretnom prometu potrebno je zapravo sagledati što sve utječe na povećanje prijevoza a da bi se ostvario efekat da željeznica u bliskoj budućnosti postane najsigurniji, najveći i ekološko najprihvatljiviji kopneni prijevoznik. Kroz Hrvatsku prolaze tri paneuropska koridora 10. na pravcu istok-zapad i 5B koji ima ogranak ličke pruge i 5C koji zapravo i jedan i drugi gravitiraju prema našim lukama, jedan Rijeci drugi Pločama. A na njih otpada dvije trećine ukupne dužine svih pruga u Hrvatskoj. Time zapravo imamo odličnu sinergiju geografskog položaja, prometne infrastrukture i tokova roba i, prijevoza roba i putnika. Imamo li na umu da svaki od ovih koridora zapravo ima i konkurente u paralelnim pravcima i da će zapravo potražnja u zakupu takvih trasa orijentirati prvenstveno na kvalitetu koju oni pružaju, naravno i na cijenu, onda je nedopustivo da Hrvatska propusti priliku da naplati takvu položajnu rentu. Ali i da ne osposobi svog prevoznika koji će prometovati na tim prugama. Danas imamo situaciju da svega 25 velikih korisnika zapravo realizira 80% prometa željeznicom u Hrvatskoj, to zapravo sutra neće predstavljati problem konkurentima da preuzmu u cijelosti taj promet. Pitanje i kako se mi pripremamo na sve veću liberalizaciju željezničkog tržišta koji se ubrzano planira u Europskoj uniji, donesene su i određene direktive, a mi zapravo na to i ne dajemo odgovor niti kroz ovaj nacionalni program. Točno je da modernizacija željeznice predstavlja uvjet pristupnim europskim paketima. No, ako zakasnimo, kao što sam već rekla postoje i određeni paralelni prometni pravci koji za Hrvatsku mogu biti zapravo A mi ovim nacionalnim programom do 2012. osiguravamo tek 4,5 milijarde kuna za izgradnju novih kilometara željezničkih pruga. Predlagatelj u dokumentu zapravo je iznio, nizao je ciljeve i želje i prijedloge, a za saniranje posljedica, dok problemi i uzroci zapravo nisu determinirani i nisu gotovo niti dotaknuti. Cijeli program zapravo se svodi na zaustavljanje zaduživanja i restrikciju proračunskih davanja. Drugim riječima, eto, kroz konzervativni proračun koji smo noćas raspravljali, danas raspravljamo o konzervativnom nacionalnom programu željezničke infrastrukture i postoj opasnost da ćemo sutra konzervirati čitavo hrvatsko društvo. Nakon što smo izgubili cijeli prošli mandat da više učinimo za željeznicu, sada nam se predlaže zapravo jedan manjkav dokument s kojim bi, zapravo i predlagatelj, ne zna do kraja šta bi htio postići. Nakon što se 2004. izmijenio Zakon o željeznici na način da se tim zakonom zapravo izmijenio ili ukinuo jedini tada prihvatljiv, u tom trenutku, konstantni izvor financiranja željeznice, nije se našao novi izvor željeznice, za financiranje programa željeznice. I mi smo zapravo izgubili tri godine, ne znajući zapravo što bismo učinili. Ukinuti je siguran izvor financiranja, a ne predložiti novi, zapravo nije bilo mudro. Mi smo na to upozoravali i kod samog donošenja Izmjena zakona o željeznici, mi smo predlagali i interpelaciju upravo zbog toga da potaknemo Vladu da ozbiljnije priđe rješavanju ovoga problema. Mi na ovaj način, što se orijentiramo samo na infrastrukturu a ne i na restrukturiranje i osposobljavanje našeg prijevoznika, dakle, Hrvatske željeznice, da budu konkurentni sutra na ovim pravcima, zapravo narušavamo tehnološki sustav a on mora biti cjelovit da bi mogao postići pozitivnu sinergiju. Zapravo sada odlučujemo hoćemo li sa našom željeznicom u Europsku uniju ući kao partner ili ćemo ući samo sa našim prugama kojima će sutra onda prometovati neki drugi prijevoznici. Zato mislim da osposobljavanje našeg nacionalnog željezničkog prijevoza za sutrašnju snažnu liberalizaciju tržišta moramo zapravo više više polagati pažnje. I eto, zato i tražimo u ime Kluba SDP-a, da se ovaj dokument doradi sa određenim i analizama ali i novim momentima, ciljevima i koristima koje bi trebale ostvariti Hrvatske željeznice. Hvala lijepa. Hvala. Imamo zahtjev jedan za ispravak netočnog navoda. Zastupnica Marija Burić-Pejčinović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ja moram ispraviti netočan navod kolegice Zgrebec koja je utvrdila u svom početku izlaganja da ovaj dokument koji imamo pred sobom, pokazuje da nemamo povjerenja koliko se novaca može povući ispred pristupnih fondova. Ja moram reći da se vrlo dobro zna za sljedeće od 2007. do 2010. godine koliko se novaca može, a da spomenem da smo u ISPI za promet, za dvije godine mogli ukupno 30 milijuna eura povući za sveto vrijeme. Koliko je meni poznato, u trećoj komponenti koja se odnosi n promet, nije puno veća godišnje, odnosno dvogodišnja alokacija u godinama koje dolaze. A osim željeznica postoje naravno i drugi dijelovi prometne infrastrukture koje treba financirati, hvala lijepo. lijepo. Prije nego nastavimo dalje, jedna obavijest. Obavještavamo vas da se 5. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora zakazana za 28. u 14 sati, odgađa na prijedlog Klubova zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a, radi dodatnih konzultacija predsjednik Odbora Vladimir Šeks. Nastavljamo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik gospodin Bojan Hlača. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Željeznice su uveliko obilježile povijest kopnenog prometa. Potpuno je razvidno da će u budućnosti u kopnenom prometu biti željeznica. To se ne odnosi samo na promet tereta nego se više i na promet putnika. Najveća prednost željeznica, što je prepoznala i Europska unija su prvenstveno ekološki aspekt, ali ništa manje važan je rasterećenje cesta i samim time povećanje sigurnosti na cestama. kroz transeuropske projekte još donesene u Essenu 96. godine, na jasan način pokušavala riješiti uska grla u infrastrukturi prvenstveno željeznice u Europskoj uniji i oni najbliži nama projekti koji su to su brzi vlak iz Berlina, Venecije do Napulja. Zatim vlak Trst-Milano-Lion. I najbliža nam konkurentska, prometni pravac, slovenski, od luke Kopar, Ljubljane do austrijske granice na jasan način su definirali stanje stvari u Europskoj uniji i jasno dali naznake da je i željeznica budućnost kao što je i prošlost vezano za promet roba i putnika. Ovaj program razvoja infrastrukture Hrvatskih željeznica za period od 2008. do 2012. godine ide upravo na tom tragu i nije ništa manje niti više unapređenje paneuropskog koridora 5B kroz infrastrukturu Hrvatskih željeznica nego što je to konkurentski pravac. Ja bih samo napomenuo činjenicu da dvokolosječna pruga od Kopra, Ljubljane do austrijske granice se očekuje negdje 2015. godine. Prema tome ovo je jasan odgovor na taj razvoj infrastrukture i očekuje se još i ranije da ravničarska pruga koja je zacrtana između Rijeke do mađarske granice bude u najmanje tom roku. Što se tiče onih dijelova koji se tiču Europske unije i predlagatelj je već naglasio da su fondovi u Europskoj uniji ovdje uzeti dosta konzervativno. Međutim i ranije se čulo da u tom kontekstu treba više očekivati od fondova A sve vezuje na to da se i ona sredstva koja idu izvan proračuna više od 6% mogu očekivati u narednim, u narednim godinama. Još bih se osvrnuo na početnu i završnu točku koridora 5B a to je Riječka luka koja bilježi u proteklih 7 godina znatan rast kontejnerskog prijevoza tako da ove godine ustvari 2007. godine na riječkom prometnom pravcu bilo je oko 150 tisuća kontejnerskih jedinica što je po proračunima koji su dati u okruženje došlo otprilike 80-tak milijuna američkih dolara samo direktnim korisnicima tog prometnog pravca. Ako gledamo plan prometa za sljedećih 10 godina onda po stranim konzultantima koji to odrađuju za Svjetsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj možemo vidjeti da će na riječki prometni pravac koridora 5B doći oko milijun kontejnera, kontejnerskih jedinica što će značiti otprilike 900 milijuna dolara direktnog učešća u svih korisnika tog prometnog pravca. Prema tome govoreći o opravdanosti pruge i participaciji i daljnjim troškovima uopće ne treba oko toga stvarati pitanje. Što se tiče konkurencije i ostalih konkurencijskih pravaca što znači dvokolosječna ravničarska pruga prema Zagrebu za riječku luku možemo ocrtati u nekoliko primjera to da kažemo da je slovenska luka Koper 10 puta danas veća po prostoru nego riječka luka. ovo je zaista možemo reći u pravo vrijeme došla je ova inicijativa predlagatelja i hrvatske Vlade da bi mogli očekivati da usko grlo ne bude kopneni prijevoz. Samo bi napomenuo jednu činjenicu da da za 10 godina kad se očekuje otprilike milijun kontejnerskih jedinica to znači da će se dnevno na prometnice prema Zagrebu sliti otprilike 1000 šlepera. Možemo znati što to znači za zagušenje te prometnice, a koja je od vitalnog značaja za Republiku Hrvatsku i za srednju Europu po pitanju tranzitnog prometa. Danas riječka luka radi ¾ tranzitnog prometa znači sa Europskom unijom. Prema tome može se ovdje očekivati ukoliko naravno dođe do bilo kakvih situacija da se ovo na vrijeme napravi. Međutim ne trebamo sumnjati da hoće. Da će doći još veće zakrčenosti prometnog pravca prema mađarskoj granici. Prema tome ono što mogu to da je ovo konzistentan program razvoja infrastrukture, da je usuglašen sa svim korisnicima, sa svim učesnicima i na prometnom pravcu i u okviru Hrvatskih željeznica i da ga treba po mom osobnom mišljenju pozdraviti. I u svakom slučaju on je na pragu onoga što se i očekuje od učesnika i korisnika paneuropskog koridora 5B od Rijeke prema mađarskoj granici. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje za riječ se javio uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Evo početak ove rasprave i izlaganja pokazuje da zapravo o željeznici danas su govorili i govore a vjerojatno da će i govoriti ljudi koji su se nadisali dima još iz onih parnjača koje su prometovale ne tako davnih decenija. I da zapravo danas u raspravi učestvuju ljudi koji znaju šta željeznice znače u svakodnevnom životu u gospodarskom smislu i u budućnosti ove zemlje. Ja ne želim ponavljati stvari koje su rekli predstavnici jer iz svih izlaganja pa i u ime klubova ima dosta toga sa čime se čovjek može složiti. Ja bih želio samo na početku naglasiti i želio predložiti da u zaključke uđe da zapravo jedanput godišnje zaista analiziramo realizaciju programa da vidimo koje su to prepreke objektivne pa i subjektivne koje mogu dovesti u pitanje realizaciju ovog plana i programa. No s obzirom da o željeznicama se zaista može široko govoriti a vremena je malo ja ću se usredotočiti zapravo na ono što je vezano za područje s kojega ja dolazim kojeg je djelomično spomenuo i kolega Vincelj u izlaganju u ime Kluba zastupnika HNS-a, a to je zagorski bazen. Naime ja sam zadovoljan mjestom koje je posvećenom dionici pruge Zagreb odnosno Zaprešić-Zabok, elektrifikaciji i moramo reći da malo se sad uključim u prijepore između ministra Kalmete i kolege Kajina bivša država nije utjecala na utvrđivanje pravaca nego car Franjo Josip i Austro-Ugarska koja je prilagodila pravce željezničkih prometnica svojim potrebama, ali nažalost ostalo je do današnjeg dana to tako bez obzira na promjene. Možda će nam to biti prednost za povezivanje sa Europskom unijom. Naime u okviru ovog programa koji je okrenut prema zagorskoj pruzi posebno dionici do Zaboka, njezinoj elektrifikaciji nažalost i u toj bivšoj državi, u petogodišnjim planovima ponavljalo se i prolongiralo završetak odnosno početak i završetak tog posla. Danas je to pruga koja bilježi najveći broj prevezenih putnika ali pruga na kojoj se iz dana u dan smanjuje brzina kretanja i osovinski pritisak vagona za prijevoz tereta. To je istovremeno pruga koja prolaze srcem ne buduće, nego sadašnje usporedbe radi sjeverno talijanskih pokrajina industrijske zone. Od Zaprešića preko Kupljenova, Luke, Trgovišće, Zaboka, Svetog Križa Začretje 2009. u 9. mjesecu neće biti dionice dulje od 500 m koja neće biti izgrađena industrijskim, gospodarskim, skladišnim skladišnim kapacitetima. Mi koji tu radimo, koji privlačimo gospodarstvenike kao najjači adut, ali istovremeno i kao … /Govornik ističemo mogućnost da sutra svoje terete vuku što bi rekli željezničari željeznicama. Mi u Zaboku danas imamo kod dva gospodarska subjekta gotovo 300 000 tona godišnje tereta. Drugi nemaju industrijskih kolosijeka i nemaju mogućnost. Ti industrijski kolosijeci su izgrađeni od, jedan je izgrađen prije tri godine i već zapravo predstavlja drugi kolosijek pruge prema Zaprešiću. No, ja u ovom trenutku znam da i željeznica i ministarstvo o tom segmentu će voditi računa. Međutim, želim naglasiti i zbog onih građana koji nas gledaju i slušaju da Zagorci su najveći putnici u dnevnim migracijama na željezničkim stanicama, u željezničkim vlakovima, a da je stanje kolodvora, stanje stajališta katastrofalno. Reći ću, zabočki željeznički kolodvor je treći u Republici Hrvatskoj po broju putnika. Ni zaposlenici, ni putnici nemaju sanitarni čvor ili WC. Na žalost, to je činjenica i ja zaista podržavam program, ali inzistiram da u onom dijelu razgovarao sam i sa ovlaštenim državnim tajnikom gospodinom Jerneičem za neke stvari objektivno postoje termini koje je nemoguće preskočiti. Realno su deveti mjesec 2009. ili 2010. Međutim, mislim da nema potrebe odgađati vrijeme intervencija u objekte putničkih kolodvora. Mi smo sa željeznicom usuglasili i urbanistički plan, usuglasili gabarite, pravce, pa da velimo tako i stremljenja. No međutim, mislim da treba i u željeznici omogućiti brži protok ideja, brži protok donošenja odluka. Mi pet godina ne možemo riješiti otkup 750 metara zemljišta od željeznice, da uz željeznicu osposobimo kolodvorsku ulicu, da željeznici omogućimo lakši transport putnika kada je onemogućen prijevoz zbog rekonstrukcije željezničkim prugama. I sve ovo što govorim, govorim u smislu podrške ali podrške sa ubrzanjem intervencija u onom dijelu koji će pokazati i putnicima i korisnicima željeznice da zaista krećemo na jedan put koji je nužnost, kojeg smo svi svjesni i bez obzira na njegovu težinu. Kada u željezničkom prometnom smislu gledamo Hrvatsko zagorje tu je dosta toga rečeno. Ja želim ponovo samo naglasiti. Prigradski promet i naš interes da se zaista zagrebačko prometno čvorište riješi jer se bojim da dinamika kojom će teretni putnici krenuti prema željeznici u naredne dvije do tri godine imat će usko grlo u mogućnosti prihvata zagrebačkog željezničkog čvorišta. Mi koji smo putovali godinama s vlakom znamo da je već ranije u predratno razdoblje kada je bilo intenzivno korištenje željeznice dolazilo do situacija da je u Zaprešiću na kolodvoru su po tri, četiri vlaka čekali da prođu i međunarodni vlakovi i da je bilo tu kašnjenja koji su i u materijalnom i u drugom pogledu štetili gospodarstvu. Da ponovo ne bi do toga došlo apsolutno podržavam da čvorišta i pripadajuće pruge imaju prioritete. Znamo da su svima njihove pruge najvažnije, najprioritenije. No, zaista treba uzeti i ne samo da velimo i političke okolnosti vodimo i o njima računa kao objektivno datim, da parametri koji govore o broju putnika, o tonaži, o trendovima da budu prioritetni i kod ubrzanja tempa odvijanja određenih radova uz financijska ograničenja. Još jedanput zahvaljujem na pažnji! **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Za riječ se javio u ime predlagača državni tajnik. Izvolite. cijenjeni zastupnici. Nekako osjećam da će daljnji dio ove rasprave biti više usmjeren na lokalna područja, lokalne probleme pa bih htio u ovome trenutku možda se osvrnuti i reći. Ovo je ipak nacionalni program izgradnje željezničke infrastrukture, jedan dokument koji smo mi napravili na bazi opsežnih analiza ali smo ga htjeli napraviti jasnijim, lako čitljivim i onaj koji će ga lako pratiti. Daljnja operacionalizacija ovog dokumenta je kroz godišnje planove građenja koji će biti usvajani od nacionalnog upravitelja željezničkom infrastrukturom tvrtke HŽ infrastruktura. Međutim, mislim da je svima ovdje jasno da je ovo jedan pomak prema izgradnji i željezničkog sustava. Znači, do sada su imali prioritet cestogradnja. Upravo ove godine će završiti drugi program, četverogodišnji program cestogradnje u koji su ogromna sredstva uložena. Međutim, izgradnja željezničkog sustava, ne samo željezničke infrastrukture nego kao što je ovdje lijepo rečeno i mobilnih kapaciteta, lokomotiva, vagona itd. da ne bi neki drugi operateri kada dođe vrijeme liberalizacije naše infrastrukturne mreže imali prioritet pred našim ta sredstva nisu u ovom programu. Ona su izvan njega, odnosno dodana na njih. Znači, u prijevozna sredstva vagone, lokomotive, također subvencije lokalnih linija. Sve su to mjere kojima ćemo ukupni željeznički sustav Međutim, ono što je bitno, bitno je da država ima jasnu prometnu politiku. Znači, željeznički sustav je samo jedan od segmenata svih oblika prometa i mislim da je i u izlaganju ministra Kalmete i kolega Hlača recimo ravnatelj Lučke uprave Rijeka, da je jasno izražen interes ove države da se prometni sustav u svim svojim oblicima stavi u funkciju gospodarstva što se u stvari zove regionalna konkurentnost jer smo mi prepoznali upravo ove radijalne pravce, znači 5B koridor naše najvažnije Luke Rijeka, Luke Ploča prema istočnoj Europi, odnosno tržištima koji se tamo otvaraju, jer tu se očekuje gro prometa. Samo 10% ukupnog prometa koji prođe kroz Sueski kanal završava u Jadranu što znači da gledajući malo šire Luka Koper, Luka Rijeka, Luka Ploče, Luka Trst u principu nisu ozbiljna konkurencija nego su jedna zajednička destinacija kad promet uđe u Jadran gdje je puno bliži i po sedam dana bliže se dođe u istočnu Europu nego preko sjevernih luka tu se nazire naša konkurentnost. Prema tome i Slovenci i Talijani i mi moramo u određenom vremenskom periodu to prepoznati. Uz velika ulaganja u luke normalno je da taj teret neće moći izvući samo ceste konkretno prema Rijeci. Mi ćemo ove godine završiti puni profil autoceste, završit ćemo novu cestu D404 do Luke Brajdica, međutim to će izvjesno vrijeme moći funkcionirati, ali ukoliko do 2013. ne napravimo novu prugu nizinsku tada više nećemo moći teret iz iz Luke Rijeka izvlačiti pa i masom, a da ne govorim i o ekološkim problemima. Tu je rečeno koliko šlepera bi bilo na autocesti. Što se tiče istarskih željeznica, činjenica da nisu povezane, mi ćemo ići sa amandmanom Vlade u kojem ćemo gdje se opisuje nizinska pruga spomenuti, odnosno naznačiti tunel kroz Učku. Zašto? Zato što je to, tuneli su relativno jeftini radovi i dugo traju. Prema tome uopće nije problem u ovim sredstvima pronaći i novce da se s time krene. Ja ću baš u ponedjeljak biti na sastanku jednom velikom, evo kolega Denone je tu, u Županiji primorsko-goranskoj sa ljudima, znači županom, gradonačelnikom, doći će čitava ekipa iz Zagreba iz svih segmenata prometa, da se uskladimo na vrijeme da ne bi kasnili prilikom donošenja županijskih prostornih planova, konkretnog tog područja u sklopu čega će se riješiti kvalitetno prilaz prema Istri što svi znamo da moramo napraviti. Dakle gospodin Friščić je lijepo rekao da je ovo jedan novi investicijski zahvat gdje ćemo moći zaposliti kapacitete i lokalne operative i industriju u širem smislu. Koristiti ćemo sredstva EU-a. Evo to bi htio, pošto sam ja nacionalni koordinator za sektor prometa za EU, mi smo u proteklom mandatu napravili dva dokumenta, jedan je nacionalna strategija za ISPA i za IPA-u pretpristupne fondove. Znači ta sredstva su određena. Ona se točno zna kolika su. Prema tome u ovom nacionalnom programu, ispričavam se, vi me samo prekinite jer ne znam koliko vremena mi je dozvoljeno. Dakle ta sredstva smo mi kandidirali kroz nacionalne programe, znači ukupne infrastrukture, dali smo prednost upravo željeznici. Međutim Europska unija i ona ima pravo sugerirati, koncentriraju ta sredstva na deseti koridor i jasno je da je Europskoj uniji u kontekstu susjedstva taj prioritet bitan. Zato smo mi sredstva europskih fondova sutra i kohezivnog fonda kada uđemo u Europu, ne možemo planirati nešto dok ne znamo nešto precizno, ćemo koristiti upravo za rehabilitaciju desetog koridora. Konkretno već su provedeni natječaji za rekonstrukciju Vinkovci-Tovarnik to je sa sufinanciranjem nekih 70 milijuna eura. Mi smo kandidirali uopće što je rečeno za IPA-u željezničko čvorište Zagreb koje je u lošem stanju, a prioritet je i još dvije dionice na desetom koridoru. Znači intencija je ovog nacionalnog programa da mi kroz njega prepoznamo kako komunicirati sa okruženjem putem europskih fondova to je jedno, a drugo da vlastita sredstva koristimo upravo gdje vidimo naš nacionalni interes, a to je da naše luke aktiviramo. Bili smo na niz sastanaka i sa ministrima susjednih zemalja, pogotovo Mađarska. Oni vide isključivo Luku Rijeka i Luku Ploče kao svoj nacionalni interes. Znači da ne bi vozili drugi operateri i to radimo, zato je podjela željeznica na više, na vuču, kargo, putnički itd. država gleda sve segmente ukupnog željezničkog sustava i na osnovu analiza ja bih ovo nazvao točka na "i", jedna točka odakle počinje djelovati inercija, znači ne više ono savladavanje same mase i sada je pitanje samo jedno, koliko smo sposobni kao tvrtke to i potrošiti. Ovo je ogroman novac, to je skoro 2,5 milijarde eura. Prema tome zadatak Vlade, ministarstva je da podigne tzv. apsorpcijski potencijal da to sve skupa i potroši. Evo ne bih vas dalje, osjećao sam potrebu da prije nego što krenemo prema ovim lokalnim stvarima, da još jedanput napravimo jednu rekapitulaciju da znamo koja je težina ovoga dokumenta. Hvala. Hvala lijepo državni tajniče. Imamo prijavu za jedan ispravak netočnog navoda. Luka Denona, uvaženi zastupnik. **Denona, Luka (SDP)** Netočni navod bi htio ispraviti gospodine Livakoviću vi to vrlo dobro znate, naravno da će autocesta s punim profilom doći jednoga dana do Rijeke. U ovom trenutku ove godine će doći do Orehovice. Do Rijeke će doći tek onda kada bude u punom profilu riječka obilaznica gotova, D404 i D403 tek onda možemo govoriti autocesta Rijeka-Zagreb. Ovako autocesta Zagreb-Orehovica. Hvala lijepo. Za riječ se dalje temeljem prijave javio uvaženi zastupnik gospodin Zvonimir Mršić. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Ja bih svoju raspravu započeo s jednim pitanjem. Mene bi jako zanimalo kada se posljednji put ministar Kalmeta, vi državni tajniče, a prije svega premijer Republike Hrvatske vozili vlakom? Kada ste vi osobno se osvjedočili u to kako funkcionira gotovo najveća državna tvrtka i jedna od najvažnijih infrastrukturnih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Ja sam danas došao na ovu raspravu sa vlakom. Sa vlakom sam došao i na raspravu kada je bila rasprava o interpelaciji kluba SDP-a prije nešto više od godinu i pol dana. Došao sam na raspravu vlakom koji vozi po koridoru 5B koji je jedan od najvažnijih prioriteta ili jedan od prioriteta u ovom nacionalnom programu. Razlika između 2005. i danas je da sam se tada vozio 55 minuta, danas sam se vozio 75 minuta. Razlika je u tome što je novim voznim redom na koridoru 5B brzina sa 90 kilometara na dionici Koprivnica-Križevci spuštena na 60 kilometara. Ne samo za putničke vlakove nego je spuštena i za teretne vlakove što znači da je i propusnost pruge za putnike i teret na koridoru 5B smanjena na toj dionici. Prošle godine najveći promet u neto i bruto tonama po kilometru u Hrvatskoj je napravljen na graničnom prijelazu Botovo. On očito ove godine neće biti ostvaren zato jer naprosto propusnost pruge više nije takva. U međuvremenu, od 2004. do danas ja sam na svaki proračun davao amandmane da se nastavi remont pruge na dionici od ulaska u Željezničku stanicu Križevci prema Koprivnici i prema Botovu. Svaki puta mi je taj amandman odbijen sa obrazloženjem da je to ugrađeno u proračun hrvatskih željeznica. Danas vidimo da to nije bilo ugrađeno u proračun hrvatskih željeznica i da taj remont nije napravljen. Napravljen je remont samo ono što je napravljeno 2002., 2003. i proljeće 2004., a to je do ulaska u Željezničku stanicu Križevci, i nije se nastavilo sa remontom prema državnoj granici da bi se osiguralo do izgradnje drugog kolosijeka na koridoru 5B da makar normalno funkcionira promet onaj koji je potreban. Ovim nije bitno koliko ja putujem od Koprivnice do Zagreba. Ovim će se smanjiti mogućnost razvoja i luke Rijeka i mogućnost svega onog ostalog što se veže na taj koridor. I ja bi doista pozdravio, ja pozdravljam ovaj dokument i dobro je da konačno imamo dakle ovako konkretizirano što će se raditi u narednih pet godina. Međutim, ovaj dokument je trebao doći na naše klupe 2004. godine. Tada bismo mogli i pratiti neke stvari. Očito da je cijela priča odložena četiri godine. I sada mislim da danas mene razočarava situacija ovdje i u saborskoj dvorani, mi razgovaramo po meni najvažnijem infrastrukturnom projektu u sljedećem razdoblju u Republici Hrvatskoj. Važnijem po meni čak i od autocesta zato jer ovaj projekt ne znači samo mogućnost kretanja ljudi na području Republike Hrvatske nego i ogromni potencijal za gospodarstvo Republike Hrvatske sa dva aspekta. S jednog aspekta u modernizaciji i rekonstrukciji željeznica u Hrvatskoj ovim se može zaposliti, sačuvati ili otvoriti dodatnih 30 do 40 tisuća radnih mjesta u Republici Hrvatskoj. Može generirati ogromni budući rast industrije u Hrvatskoj jer će imati kompetitivnu prednost, jer će imati brzi, jeftiniji i ekološki prihvatljiv dovoz i odvoz roba iz i u svoje industrijske pogone. I omogućit će da se robe prevoze za, na relaciji Jadran-srednje Europa itd. A i konačnici težak je 2,5 milijarde u pet godina. On je u razdoblju od deset godina težak sigurno 7, 8 milijardi eura. Dakle, mi razgovaramo o nečem što je strašno važno za Republiku Hrvatsku, za građane, za industriju. Nažalost, evo, kao što je i neki su jučer rekli oko proračuna, poluprazna je dvorana. Mislim da nije baš niti prevelik interes za raspravu raspravu po ovoj temi. Mislim da ćemo puno više raspravljati primjerice o Poslovniku Hrvatskog sabora nego o hrvatskim željeznicama. Ovo je nešto što određuje budući razvoj Republike Hrvatske. I doista bi bilo ne zato što je klub SDP-a tražio da se doradi, nego mislim da bi bilo dobro da ovo pretvorimo u neko prvo čitanje ovog dokumenta, da otvorimo nacionalnu, javnu raspravu svih ovom dokumentu i da ga nakon jedno mjesec dana vratimo ponovno u Sabor i tada sa puno više mišljenja i iskustva onoga spoznaja, donesemo i onda ga se držimo kao pijan plota. Da ne dođemo u situaciju 2011., a posebno ne 2012., nakon sljedećim parlamentarnih izbora da moramo reći evo, vidite nismo to napravili, pa nije ovako, pa nije bilo ono, pa je ne znam palo tržište nekretnina u Americi pa nismo uspjeli. Dakle, ovo je nešto što mora biti obvezujuće za sve nas u Hrvatskom saboru i posebno u hrvatskoj Vladi, oni koji nose odgovornost. I ne samo u ovom mandatu nego je ovo dakle temelj za sljedeće buduće dvije Vlade, jer se odnosi na prvih pet godina i na drugih pet godina. Dakle, mi ovdje raspravljamo o nečemu što će se ticati sljedeća tri mandata. Ovaj i još dva mandata. I zato sam pomalo moram priznati razočaran u ovo što danas imamo atmosferu u konačnici i ovdje u dvorani. A sad vrlo konkretno. Mislim da bi bilo dobro malo korigirati prioritete o samom programu. Ja mislim da upravo zbog ovog o čemu sam govorio bi trebalo prioritet remonta koridora 5B pomaknuti sa 2009., 2010., 20011. na 2008. Morate započeti ove godine sa remontom koridora 5B Križevci prema Koprivnici i prema Botovu. I to bi trebalo biti gotovo sljedeće godine. Doći ćemo u situaciju da sljedeće godine se smanji brzina sa 60 na 40. Ili možda da uopće ne možemo prevoziti određene vagone tom relacijom. I isto tako budući da je predviđena početak gradnje pruge Gradec-Žabno-Bjelovar i da bi onda trebala biti gotova do 2011., onda bi sasvim sigurno do 2011. morala biti gotova dionica drugog kolosijeka makar Dugo Selo-Vrbovec-Gradec. Jer ako napravimo bitnu veću propusnost prema Bjelovaru nećemo moći te vlakove uopće prihvatiti na ovoj dionici pruge od Gradeca do Dugog Sela gdje imamo samo jedan kolosijek. Dakle, te prioritete bi trebalo pomaknuti da se počne graditi sljedeće godine drugi kolosijek Dugo Selo-Vrbovec pa Vrbovec-Gradec i da bude 2011. gotovo. I s druge strane dakle, ako će do tada biti gotova pruga Gradec-Žabno-Bjelovar. I da se nastavi svakako ne 2013., mada je to optimistično, ja mislim da neće biti 2013. gotov do do Botova, da bude to do 2012. gotov drugi kolosijek do Botova. I naravno, ne govorim o ovom drugom dijelu dakle Karlovac-Duga Resa, nizinska pruga prema Rijeci, ali mislim da je strašno važno da sve to pomaknemo i da se počne gradit ne ovako kao što se predviđa tik pred izbore, nego da tik pred izbore imate priliku otvoriti neku od tih dionica. Ono što u ovom programu ili u proračunu bi trebalo sasvim sigurno akceptirati dodatno to je ono što je u programu Vlade zapisano. U programu Vlade je jasno zapisano da će se obaviti zaštita svih cestovno-željezničkih prijelaza u sljedeće četiri godine. Vi ste predvidjeli 315 milijuna u ovom programu. Nekih 300 milijuna ima u izgradnji. Fali 300 milijuna. U četiri godine mora se naći 300 milijuna da se zaštite svi cestovno-željeznički prijelazi. I nadalje, treba pronaći sredstava u ovom programu za intermodularni terminal. Mi imamo projekt u Koprivnici iz 81. koji mora omogućiti da se koriste sredstva iz europskih fondova, ne predpristupnih nego europskih fondova. Nažalost, propustili smo "Marko Polo 1" u potpunosti, zakasnili smo s plaćanjem našeg udjela. "Marko Polo 2" je raspisan, ima 59 milijuna eura, naša ogromna prilika da naši poduzetnici povuku određeni novac i mislim da ne treba tako neambiciozno planirati sredstva iz europskih fondova. Pustimo mi, u IPA-i znamo koliko je ali održivi transport je trenutno jedna od najvažnijih tema u europskoj uniji i ima ogromno novaca gdje se možemo izravno prijaviti ili Hrvatske željeznice izravno prijaviti na europski fond, ne na predpristupni fond. Može, može. Treba otići u Bruxelles malo. Hvala lijepa.

po meni je jako dobro da ni primjereni ministar a naročito ministar prometa se ne vozi vlakom jer bi u tom slučaju na svaki bitni sastanak a naročito u pregovorima sa Europom kasnio. Vlak kojim vi putujete i ja putujem tim istim vlakom i on po redu vožnje iz Čakovca kroz Varaždin i Koprivnicu stiže samo 29. veljače pod uvjetom da je to radni dan jer vikendom na toj pruzi nemate brzu vezu. I drugo, nije uputno ih upućivati da koriste prijevoz željeznicom jer bi trebali kartu kupovati barem dva dana ranije jer kompjutorski sustav HŽ-a vam ne da kartu ili rezervaciju ako je on blokiran sa godišnjim ili mjesečnim kartama pa onda putnici rađe koriste autobus jer zaista nije prihvatljivo da tri dana morate prije ići na kolodvor kupovati kartu da bi mogli koristiti usluge HŽ-a. U taj kompjutorski sustav upucani su gadni novci koji funkcionira na način koji sam vam opisao. Zato bih ja preporučio našim dužnosnicima da dalje koriste vozni park a ne željeznicu jer ćemo svugdje kasniti. Hvala. lijepo. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. čak dvokolosječna pruga Čakovec-Varaždin-Koprivnica i da ćemo tako postati i regija, da će se tako stvarati i regija. Ali isto tako bi bilo dobro da se makar spomene u ovom programu jedna pruga koja je iznijela najveći teret rata a to je pruga od Koprivnice preko Virovitice do Osijeka. Da toga nije bilo Slavonija ne bi preživjela rat, ona se nažalost ovdje ne spominje. To nije lokalna pruga, to je važna pruga i mislim da bi ju trebalo spomenuti, da bi ju trebalo i da bi trebalo omogućiti da i kompanije odnosno da gradovi i poduzeća koji djeluju uz Dravu, dakle da imamo paralelni koridor uz koridor 10, da poduzeća koja posluju uz Dravu isto tako mogu na ekološki prihvatljiv transport dovoziti i odvoziti svoju robu da na takav način imaju komparativnu prednost u odnosu na ostalo gospodarstvo u ovoj regiji. Dakle, evo apeliram ako možete makar spomenuti u ovom programu prugu Koprivnica-Virovitica-Našice-Osijek. replika i odgovor na repliku su pokazali da izgradnja dva kolosijeka ne znači da se vozi svaki u svojem pravcu jer mislim da su ovdje zapravo bile istaknute želje i interesi da se što prije, brže grade pravci. Za vrijeme replike ne može biti replika na repliku, zato nisam uvažio vašu tablicu. …/Upadica se ne

Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani članovi predstavnici Vlade, uvažene kolegice i kolege. Prije svega želim izreći riječi pohvale Vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu na prijedlogu Nacionalnog programa razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje 2008.-2012. koji je cjelovit i sveobuhvatan i koji što je najznačajnije itekako vodi računa o ravnomjernom razvoju željezničke infrastrukture u svim dijelovima Hrvatske. Poslije ili bolje rečeno paralelno s krupnim ulaganjima u cestovnu infrastrukturu slijedi ulaganje 18 milijardi kuna u razvoj željezničke infrastrukture. Što će to značiti za razvoj prometne infrastrukture općenito ne treba posebno ni napominjati, ali ono što je još značajnije ovakvim ulaganjem u razvoj infrastrukture izravno se ulaže u razvoj hrvatskog gospodarstva jer nema intenzivnog gospodarskog razvoja bez razvijene i moderne da ne kažem suvremene prometne infrastrukture. Posebno me veseli gledajući čisto regionalno što istovremeno s velikim ulaganjima u cestovnu infrastrukturu u Slavoniji i Baranji slijedi ulaganje nekoliko milijardi kuna u razvoj željezničke infrastrukture u Slavoniji i Baranji poput željezničke pruge na ogranku 5C koridora u vrijednosti 442 milijuna kuna, pruga na 10. koridoru vrijedna je oko 2,5 milijarde kuna a polovica tog iznosa odnosi se na dionicu kroz Slavoniju. Pruga Slatina-Zdenci-Orahovica 150 milijuna kuna, izgradnja industrijskog kolosijeka Našice cement 64 milijuna kuna, obnove pruge Vinkovci-Osijek 60 milijuna kuna te nekoliko manjih dionica vrijednih tridesetak milijuna kuna. Ova ulaganja pored poboljšanja prometne infrastrukture imat će izravan utjecaj na ubrzani razvoj gospodarstva Slavonije i Baranje posebno one su najbolji demant teza koje su se mogle čuti pa i jučer prilikom rasprave o državnom proračunu da je Slavonija i Baranja zapostavljena, da se u Slavoniju i Baranju ne ulaže. Dapače, ovo su primjeri jedne ispravne politike i prema Slavoniji i Baranji kao naravno i svim ostalim regijama u Hrvatskoj. Nikada se u biti u Slavoniju i Baranju nije ulagalo koliko u proteklih par godina. Hvala lijepa. Za riječ se dalje javio uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Ja evo, nisam neki veliki stručnjak za prometnu infrastrukturu, posebno ne za željezničku, ali budući da sam zastupnik koji dolazi iz Vinkovaca, a Vinkovci su godinama nosili epitet Grada željezničara, želim dati svoju potporu ovom Prijedlogu nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje 2008./2012. Jasno mi je da postoje brojni prioriteti kada je u pitanju željeznička infrastruktura i da u prvom planu su naravno međunarodni koridori. Ali ja bih posebno ovdje želio spomenuti i izraziti svoje zadovoljstvo, a vjerujem zadovoljstvo velikog broja Vinkovčana, ali i žitelja cijele županije Vukovarsko-Srijemske, vjerujem i Osječke, na činjenici da se u ovom programu nalazi i obnova pruge Vinkovci-Osijek. Ta pruga je prije Domovinskog rata imala ogroman značaj i tom prugom je prometovalo uistinu puno vlakova. Primjerice prije rata tom prugom je prolazilo, prometovalo, godišnje oko 4100 putničkih vlakova, isto toliko teretnih. Prevoženo je godišnje oko 600 tisuća putnika i negdje oko 7 milijuna tona raznih roba. Ja znam da obnovom ove pruge ne može ta pruga dobiti taj značaj, ali ima jedan drugi značaj, posebno u putničkom prometu gdje zaista ljudi koji studiraju u Osijeku i inače imaju potrebe rješavati svoje probleme i zapravo komunicirati kroz cijelu Slavoniju, sigurno ta pruga ima veliki značaj. Ta pruga Vinkovci-Osijek, naravno da će imati prometni značaj i u teretnom prometu, ali prvenstveno želim istaknuti ovdje koliko ljudi koji žive na trasi te pruge zapravo čekaju obnovu ove pruge koja je u građevinskom smislu, u ovoj godini se očekuje završetak građevinske izgradnje a onda ide onaj drugi dio u idućoj godini gdje će se završiti putni prijelaz i sve ono drugo što treba učiniti da ta pruga bude sigurna. Isto tako želim dati svoju potporu i zbog, evo kolega Kajin je spomenuo prugu, izmještanje pruga iz Bibinja. Ja sam inače često u Bibinju i razgovarao sam sa puno ljudi iz Bibinja i jedan od osnovnih problema koje ima općina Bibinje, mjesto Bibinje je upravo ta pruga koja prolazi kroz centar mjesta kroz sredinu i razdvaja Bibinje na pola. Ta pruga prolazi i blizu mora, tako da u svakom pogledu nije joj mjesto tu. kada se pogleda, kada je ta pruga napravljena, zbog tog nacionalnog naboja koji ti ljudi imaju, oni imaju osjećaj da je napravljena namjerno tuda kuda je napravljena kako se mjesto ne bi moglo razvijati. Zato, izražavam posebno zadovoljstvo što je evo i u nacionalnoj strategiji predviđeno da ta pruga se iznese izvan mjesta Bibinja onim bibinjskim poljem što će doprinijeti da se mjesto Bibinje razvija onako kako je to primijenjeno za takav biser hrvatskoga Jadrana. Hvala. Hvala lijepo zastupniku. Dalje slijedi rasprava. A, ispričavamo se, replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. bilo od nadležnih bilo obećano da će se to vrlo skoro riješiti. Pa evo, ja ću koristiti i ovu prigodu, tu je državni tajnik sa svojim suradnicima, da se konačno kaže tim ljudima kada će to biti. Jer svako malo kada su izbori, to im se obeća, pa onda su oni u dobroj namjeri mislili da će to biti ovih sljedećih izbora ili lokalnih, pa kada su lokalnih, onda za one mjesne odbore i tako. prolazi, obećanja stalno ostaju, dobro je da je tu sada, kao što je kolega i primijetio zacrtano. Međutim, evo ja koristim i prigodu da točno pitam kada će se to dogoditi.

mojim dijelom koji se tiče Bibinja i da Bibinje zaslužuje da se ta pruga izmjesti izvan mjesta Bibinja. Bilo bi mi draže da je gospođa zastupnica kad je bila u prilici kada je SDP bio u vlasti da je već onda pokrenut postupak izmještanja te pruge, a vjerojatno bi do sada bilo gotovo, ali nikada nije kasno. Ja se nadam da će to biti ubrzo. Hvala lijepo. Za riječ se u ime predlagača ponovo javio državni tajnik gospodin Livaković. Izvolite. prema tome, ovdje je bilo pitanje izmještanja pruge iz Bibinja. Da bi se izmjestila pruga iz Bibinja, trebalo je izvršiti određene studije jer je na vrlo nezgodnom mjestu, pa je trebalo naći prvo i tehnološko i projektno rješenje, ugraditi u prostorne planove, odnosno izmijeniti prostorne planove. Dokumentacija će ove godine biti gotova i početi će se raditi sa tom, je li, tunel koji je vremenski na kritičnoj fazi, a materijal iz tunela će vjerojatno biti korišten u nasipanje luke Gaženica, također u državnom projektu, pa da smanjimo taj. Znači precizno očekujemo početkom iduće godine da će biti početak građenja te pruge. Hvala. Sada uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008./2012. godine, ja bih kazao prvi puta nakon više desetljeća okreće se ciklus izgradnje novih pruga, proces sustavnog osuvremenjivanja, postojeće infrastrukture što uključuje ujednačeni ciklus remonta pruga, te proces ujednačenog opsega održavanja željezničke infrastrukture. Na teritoriju Hrvatske nove željezničke pruge nisu se gradile u proteklih 40 godina, a postojeća željeznička infrastruktura zbog nedostatnih ulaganja dotrajala je i tehnološki zaostala u usporedbi s istovrsnom infrastrukturom u starim članicama Europske unije. U razdoblju od osamostaljenja Hrvatske tijekom ratnih godina željeznička infrastruktura pretrpjela je velike ratne štete, a u poratnim godinama država je imala druge prioritete i u željeznicu se ulagalo koliko je bilo moguće i to prije svega u sanaciju i ponovnu uspostavu prometa na prugama koje su bile uništene u ratu te u stabiliziranje stanja i održavanja u funkciji najznačajnijih željezničkih pruga za međunarodni i unutarnji promet. Donošenje nacionalnog programa omogućit će početak novoga razdoblja za željezničku infrastrukturu nakon dugoga niza godina stagnacije i velikih teškoća u nastojanju da se ona održi u funkciji za siguran promet. Nadoknada velikih zaostataka u ciklusu obnove i održavanja postojećih pruga i postizanje visokih zahtjeva za novu željezničku infrastrukturu na prometnim koridorima buduće transeuropske željezničke mreže na teritoriju Republike Hrvatske ne može se ostvariti preko noći. I zato će biti potrebno svakako nekoliko razvojno-planskih razdoblja. Učinci planiranih aktivnosti će vidljivi tek u narednim razdobljima kada budu završeni cjeloviti projekti a rezultat bi trebao biti potpuno nova prometna ponuda povećanih željezničkih kapaciteta i prijevoznih mogućnosti koja bi u potrebnoj mjeri povećala važnost željezničke infrastrukture Republike Hrvatske u široj regiji. U opsegu realnih mogućnosti financiranja u ovom vremenskom razdoblju nacionalni program prije svega orijentiran je na osnovnu željezničku mrežu u Republici Hrvatskoj koja bi i nakon priključivanja Europskoj uniji trebala postati sastavnim dijelom transeuropske osnovne željezničke mreže. Ali u njemu su u skladu s mogućnostima sadržani projekti na mreži ostalih željezničkih pruga od značaja za međunarodni regionalni i lokalni promet. Nacionalnim programom stvaraju se također i preduvjeti za intenzivniji razvoj gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza putnika u većim gradovima i to na principima formiranja sveukupnog gradskog i prigradskog prometnog sustava temeljenog na hijerarhiji efikasnosti sveukupne društvene koristi, ekološke neupitnosti te trajnog rješavanja tromosti, zakrčenosti i neadekvatnosti prometa u gradovima. Ovim a naročito narednim nacionalnim programima vjerujem osigurat će se i uvjeti za definitivno rješavanje problematike lokalnih pruga putem odgovarajućih podprograma i to u modalitetima primjerenim značaju i ulozi te opsegu prijevoza na pojedinoj lokalnoj pruzi. U razdoblju od 2008. do 2012. godine državni proračun bit će glavni izvor financiranja nacionalnog programa. A značajna sredstva kako vidimo planiraju se iz pristupnih fondova Europske unije. Isto tako će se u tom razdoblju početi formirati i ostale vrste financijskih izvora koji će se u narednim razdobljima povećati i činiti uz sredstva državnog proračuna sve značajniju stavku. Ukupna potencijalno raspoloživa sredstva višestruko su uvećana u odnosu na proteklo razdoblje i predviđaju se u iznosu od 18 milijardi kuna točno prema strukturi i dinamici za svaku pojedinu godinu. Na koncu dozvolite mi da izrazim svoje zadovoljstvo kao zastupnik u Hrvatskom saboru iz 9. izborne jedinice da se predloženim nacionalnim programom cjelovito rješava i dugogodišnji zapostavljeni problem općine Bibinje kroz koje doslovce cijelim naseljem dijeleći ga prolazila željeznička pruga onemogućujući time razvoj turizma koji je temeljna grana gospodarskog razvoja ove priobalne općine. Ali isto tako zbog učestalih nesreća na pruzi ugrožavajući i oduzimajući ljudske živote. Predloženim nacionalnim programom iznalazi se rješenje izgradnjom obilaznice i rekonstrukcije kružne dionice Bibinje-Zadar. Poštovane kolegice i kolege zbog svega iznijetog podržavam donošenje nacionalnog programa željezničke infrastrukture za razdoblje 2008.-2012. godine. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa kolega Gabrić je rekao da je ovo prvi plan koji predviđa izgradnju novih pruga. To naprosto nije točno zato jer se i u strategiji predviđalo i izgradnja drugog kolosijeka i pruga Gradec-Žabno-Bjelovar. Tamo se obavljaju neki radovi, kupljeno je zemljište. Radi se nadvožnjak. Prema tome već se radi pruga Gradec-Žabno-Bjelovar. Malo duže, ali eto šta ćemo jel'? I drugo, drugi kolosijek je bio predviđen 2002. u strategiji, modernizaciji Hrvatskih željeznica da će se napraviti i bilo je predviđeno da će se napraviti nizinska pruga čak štoviše 2 puta je ministar dao velike intervjue nacionalnim tjednicima govoreći o tome kao o «new deal-u». Prema tome postojali su planovi koji su govorili o izgradnji novih pruga. Nije se baš nešto napravilo u 4 godine, ali valjda sad hoće. Hvala. I još u prijepodnevnom dijelu gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Evo riječ je o jednoj maloj pruzi pa onda će biti i malo pričanja o tom. Naime u planu izgradnje novih pruga navedena je i pruga Podsused-Samobor. Možda nekoliko riječi o povijesti te pruge. Naime to je, riječ je o bivšem vlaku «samoborčeku» koji je bio izuzetno popularan u Zagrebu koji je služio u turističke svrhe. Međutim od turizma je ostalo puno, ali se broj stanovnika jako povećao. Naime grad Samobor u ovom trenutku ima oko 42 tisuće stanovnika. Sveta Nedjelja, grad Sveta Nedjelja kroz koji vlak prolazi oko 20 tisuća stanovnika. S tim da će u po prilici prema procjeni Samobora i Svete Nedjelje broj stanovnika u idućih 5 godini porasti još za 10 tisuća. Dakle riječ je o velikom broju stanovnika koji gravitiraju prema Zagrebu ili Zagreb prema ovom području jer jako puno radnika putuje na ovo područje. I rezultat je svega što nema pruge velika gužva na prijelazima Zagrebu. Naime taj vlak koji je postojao negdje do ranih 70-tih godina jednostavno je bivša općina Samobor predala na upravljanje ZET-u. ZET ju je ukinuo u roku godinu dana, zamijenio autobusima. Pruga je nestala u nekoliko dana. Pragovi, tračnice, dakle ostao je samo koridor i taj koridor biti će u jednom većem dijelu iskorišten i za izgradnju nove pruge. Vjerujemo da će se prioritet ipak dati ovom s obzirom da je riječ o kratkom, jednom kratkom zahvatu ali za izuzetno bitnom jer Zagreb je zagušen. Ta pruga se kod Podsuseda uklapa na prugu prema Glavnom kolodvoru. Dakle, svaki stanovnik iz Samobora i Svete Nedelje koji sjednu na taj vlak moći će doći u centar Zagreba do Glavnog kolodvora i biti uz veliki broj učenika normalno i studenata i izbjegavati velike gužve. Konačno meni automobilom ponekad treba do Sabora ovdje pa gotovo jedan sad, a na povratku stignem za 15 do 17 minuta nazad. Znači, ta pruga koja ima svoj koridor u dobrom dijelu uz jedan novi problem, a to je pojačanje mosta. Dakle, dogradnja podsusedskog mosta koji bi podnio bivši onaj vlak, ali bojim se da ovaj ne i mislim da se to sad projektira i jednostavno evo molim i gospodu iz ministarstva kad budu ovdje da kažu u kojem roku. To je sad jedan, jedno kratko razdoblje, kratki rok. Ali mislim da će trebati prići otkupljivanju parcela jer u jednom dijelu pruga mijenja trasu. Dakle, ja zahvaljujem evo što je ovo uvršteno u ime svih stanovnika Samobora i Svete Nedelje i vjerujem da će se uskoro prići ovoj izgradnji, pa makar produžili evo prugu do Koprivnice pa će biti brže gotova.

Iznimno mi je drago da je prepoznata važnost ovog strateškog dokumenta. Činjenica da je odbor, resorni odbor jednoglasno podržao. Znači, nije bilo preglasavanja sama za sebe puno govori. Činjenica je također da je ovo prvi nacionalni program što ne znači da nije rađeno nešto i u proteklom periodu recimo rekonstrukcija 5C koridora kroz Slavoniju, lička pruga itd. Konačno, nova pruga se radi, ako se pod pojmom što Zakon o građenju predviđa. Zna se što je projektiranje itd. Prema tome, već se idejni projekt daleko je otišao i mislim da je ovdje pokazano da hrvatska Vlada suvereno barata i upravlja ukupnim prometnim sustavom, odnosno njenom izgradnjom, te da je prioritet slijedeće razdoblje željeznice. Ukoliko znači ovaj program podržava i intenzivno projektiranje što znači u trenutku otvaranja mogućnosti iz kohezionog fonda Europske unije bit ćemo apsolutno spremni da pokupimo i te novce. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo prekinuti do 15,00 sati kada nastavljamo po istoj točki dnevnog reda. Prvi je na redu gospodin Davor Huška, pa zatim gospodin Boris Kunst i tako redom.